Skoraj vsak dan pogledam, kako se realizira proračun. To me je tudi spodbudilo po njenem uvodnem nastopu, da sem šel za včerajšnji dan pogledati. Ja, to je vsekakor za davkoplačevalce zelo dobro orodje. Sicer skrbi, da so na včerajšnji dan prihodki realizirani zgolj 81-odstotno, odhodki 76-odstotno. Verjamem in vem, da proračun ni linearna funkcija časa, lahko pa ta odstopanja – z današnje perspektive gledano, poudarjam – pomenijo tudi to, na kar je opozarjal Fiskalni svet, to je neprofesionalno načrtovanje, nestrokovno načrtovanje. Ampak kakorkoli že, bomo videli, kakšna bo realizacija prihodkov in odhodkov proračuna za letošnje leto ob koncu leta. Ko obravnavamo proračunske dokumente, zdaj celo za dve leti, bi iz teh proračunskih dokumentov morala biti zelo jasno vidna tudi ekonomska politika države. Če danes kogarkoli vprašate, pa recimo tudi koalicijsko poslanko ali poslanca, ki so najbrž kar nekaj časa sedeli skupaj in proračun usklajevali, kakšna je ekonomska politika Republike Slovenije, bo najbrž zelo težko priti do nekega zelo jasnega odgovora. Kakšna je ekonomska politika Slovenije vizavi investicijskih vlaganj? Govorim o domačih in tujih vlagateljih. Nekdo je danes povedal, kako je lahko ta vlada nekako zaslužna za to, da bo v Lendavi zelo velika investicija, rekordna v celotni zgodovini naše države. Ampak najbrž je vsem jasno, da to ni zasluga te vlade, to ni vladna, in hvala bogu, da ni vladna oziroma državna investicija. Je seveda pohvalno, da ima država že nekaj dolgih let kar znatna kar znatna finančna sredstva, namenjena za neposredne spodbude za neposredna tuja vlaganja, kar je prav, ampak to še zdaleč ni zadosten pogoj, gospe in gospodje. Tu se pojavlja vprašanje, kdaj bomo dobili v Mariboru fakulteto za farmacijo, ko govorimo o farmacevtski industriji, konkretno v Lendavi. Ta je bila načrtovana. Če pogledate tisti dvemilijardni zakon o investicijah v zdravstvo, kamor smo seveda namenili kar nekaj sredstev tudi za izobraževanje, fakultete in tako naprej. Kdaj bo torej fakulteta za farmacijo v Mariboru? Eminentno vprašanje za vse nas poslance, ki prihajamo iz severovzhodne Slovenije. Zakaj? Zato ker o begu možganov govorimo zaradi tega, ko nek študent iz Pomurja pride na Ljubljansko univerzo, velikokrat tu tudi ostane. Zato je beg možganov. Če smo pa v Mariboru, kar je le naša soseščina, sem prepričan, da bi bilo tega bega nekoliko manj. Torej ključno vprašanje za vlado, tukaj ni pristojnega ministra, da bi povedal, kako je z načrtom izgradnje fakultete za farmacijo v Mariboru. Če sem že pri Mariboru, kako je zdaj z izgradnjo infekcijske klinike, ki je bila vržena ven iz načrta za okrevanje in odpornost. Hvala bogu, smo onkologijo tako daleč pripeljali, da je ta koalicija ni mogla zradirati in da ta skoraj 60 milijonski projekt tudi teče. Tukaj je dejansko vedno neka napetost med mariborsko univerzo in med ljubljansko, ravno tako tudi med UKC Ljubljana in UKC Maribor. Tako da se UKC Ljubljana pravzaprav nič ne zgodi, če ima 30-milijonsko izgubo, če pa ima UKC Maribor 3 milijone plusa, pa se direktorju odreže funkcija. Tako pač to deluje, to so realne zadeve, ker je bilo pač potrebno tja postaviti vašega. Mislim, da ste, kolegice in kolegi, pa niste vsi ravno zdaj šele dobrega dobro leto in pol v parlamentu, nekateri imate kar bogate izkušnje, mislim parlamentarne izkušnje, o drugih ne bom govoril, mislim, da ste naredili kardinalno napako, da ste gladko zavrnili vse opozicijske amandmaje na proračunske dokumente tako za leto 2024 kot tudi 2025. Naš pristop je tu bil drugačen in garantiram vam, da bi ta razprava bila morda manj žolčna, če je sploh žolčna, ne vem – kaj vse smo mi slišali od KUL-a, to rajši pozabim in na nek način bi nas, če smem tako reči, utišali. Naš pristop je bil vedno takšen, da smo vsaj za nekaj milijonov vrednosti opozicijskih amandmajev Podprli. Nekoč smo celo dosegli, da je bil proračun sprejet brez glasu proti. Mislim, da so to neke prave relacije, ponujena roka in tako naprej. politično se splača in seveda tudi za državo je dobro, da se vsaj kakšen amandma opozicije podpre. To vam bo povedal vodja poslancev SD, kolega Jani Prednik, ko smo njegov amandma v prejšnji vladi z izgradnjo ene zelo pomembne cestne povezave podprli, mislim, da je šlo za približno 1,5 milijona. Iz mojega prvega mandata pa se spomnim, da smo v letu 2008, ko smo sprejemali proračun za 2009, podprli amandma mojega kolega in prijatelja dr. Mitje Slavinca, takrat je bil v LDS, za 200 tisoč evrov za projektno dokumentacijo za železniški nadvoz v Murski Soboti. Naša koalicija se je takrat leta 2008 tako odločila in ta projekt je bil potem v času Cerarjeve vlade realiziran, sem bil prav zadovoljen, pa ne samo jaz, vsi, ki tam okrog živimo. Izvršilna veja oblasti je tukaj zato v tej državi po naši ureditvi, da izvršuje zakone, ki jih sprejema Državni zbor, tako tudi ministri tukaj pred vsemi nami, pred slovensko javnostjo prisežejo, pa se to ne dogaja. To se ne dogaja. Kar pomeni, da bi morali ministra odstaviti. Razumemo pa in vemo, kakšni so izpleni, če vložimo interpelacijo, da je pravzaprav en dan žolčne razprave, na koncu pa minister ostane in dobi dejansko neko bianko menico, da lahko še naprej neizvršuje zakonov. O čem govorim? Govorim o Zakonu o Pomurski akademsko-znanstveni uniji, ki jo je sprejela prejšnja sestava parlamenta. Zakon je sprejet, upoštevajoč pripombe vladne službe za zakonodajo, upoštevajoč pripombe naše Zakonodajno-pravne službe, tudi z glasovi opozicije je bil zakon sprejet, ampak zakon se ne izvršuje. Zakaj? Zaradi revanšizma. Zaradi revanšizma, ker mi v Pomurju pač ne moremo nič imeti, ne smemo nič imeti, nič, niti Pomursko akademske-znanstvene unije, čeprav je na začetku tudi SAZU ni dobro razumel, za kaj gre, potem so rekli, aha, zdaj razumemo, in so zakon podprli. Sam predsednik je bil na pristojnem odboru, zakonu dal na nek način zeleno luč, gre za institucijo, ki vključuje na območju Pomurja okrog 200 doktorjev znanosti in vrhunskih umetnikov in kulturnikov, ki so na sceni že 20 let, lani je bilo 20 let, niso muha enodnevnica. Ampak ne, tej tej uniji pa se ne bo dalo niti 80 ali pa 100 tisoč ali pa 50 tisoč za delovanje, zato tako še vedno delujemo naprej na, kako bi rekel, nek lokalpatriotski oziroma domovinski pogon. Ravno v tem tednu bo, ne vem katera že po vrsti, menda 21. letna znanstvena konferenca na temo geotermije. Spet bomo veliko govorili o geotermiji, dobro bi bilo, da bi tam bil tudi kakšen predstavnik vlade, da bi razumel, kaj geotermija pomeni za Pomurje, ampak še vedno ostaja pri tem, da vlada enostavno te naravne danosti ne razume, zato je tudi sprejela vladne uredbe lani decembra v tej smeri, da se geotermijo zabremza. To seveda navaja k špekulaciji, da so zadaj neki močni lobiji, ki prodajajo plin, nafto in tako naprej, in mi bi se radi šli zelenega prehoda. Ni šans. Kar zadeva zakon, o katerem sem govoril, da ne bi slučajno kdo rekel, kar sem že slišal iz vladnih krogov, da je ta zakon slab, da ne vem kaj že. Mi po odločbi Ustavnega sodišča nimamo več instituta avtentične razlage zakona, tega ni več, drugače bi to že mi davno sprožili, ko je pa zakon sprejet, pa ga je potrebno izvrševati. Na tem mestu bi prosil tako morda za intermezzo, da nam državna sekretarka oziroma bolj javnosti kot meni, jasno razloži situacijo, na katero so tudi mediji včeraj opozorili in je očitno neka zmeda v javnosti. Pojavlja se vprašanje, ali bomo z novim letom dvojno obdavčeni. Za kaj gre? Z novim letom bomo, tako pišejo mediji, vsi na novo dvojno obdavčeni, tako opozarjajo tudi ekonomisti. Obvezni zdravstveni prispevek, ki bo nadomestil zdajšnjo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, se namreč ne bo štel v dohodninsko olajšavo. S strani poslancev vladne koalicije smo zdaj slišali odgovore v tej smeri, da pač to ne drži, da ne gre za dvojno da ne gre za dvojno obdavčitev, pač pa le za začasen ukrep, ki bo zagotovil, da tisti z najvišjimi plačami ne bodo plačali manj kot tisti z najnižjimi. Jaz popolnoma razumem, kako deluje Zakon o dohodnini, dobro bi pa bilo, čisto iz enega ferpleja, da se javnosti pojasni, kaj nas s tem obveznim zdravstvenim prispevkom, ki se uvaja po tem, ko ste ukinili dopolnilno prostovoljno zdravstveno zavarovanje, kaj se bo zgodilo na področju dohodnine. Veliko razprav v strokovnih krogih je bilo o teh proračunskih dokumentih. Ekonomisti med drugim tudi opozarjajo, da je ekspanzivna fiskalna politika v času tako visoke inflacije, mi smo skoraj 4 odstotne točke nad evropskim povprečjem, napačna pot. To so pač ugotovili strokovnjaki na tem področju. Sam se seveda s tem še kako strinjam, to je že moj ne vem kateri že, ne štejem več, državni proračun. pred nami je kljub temu proračun z rekordno porabo, ki ga bomo financirali seveda tudi z novimi davki. Novi davki, to zdaj pa dejansko kažem na začetek moje razprave, ko sem govoril o ekonomski politiki. Torej imamo, ne imeli bomo, imamo že ekonomsko politiko z novimi davki, z novimi obremenitvami. Socialne pomoči se bodo vsaj rahlo uskladile z inflacijo – kolega Kordiš ni zadovoljen, tudi jaz ne –, davčni razredi in olajšave pa ne, zato se bo še manj splačalo delati in bolj biti na zavodu ter fušati. Pa novi socialni prispevki so že tudi napovedani. to so razmišljanja, ki so med ljudmi, in mi tukaj moramo dati zelo jasne odgovore. Naša sporočila so zelo pomembna. Ali je kdo že sporočil s strani vlade, da se splača delati?

boš potem več ime. Ker nekateri pravijo, sem danes že slišal, da se delavci niso štempljali in zaradi tega tistih ur niso dobili plačanih. Torej štempljaj se, če je zunaj dež, nimaš kaj doma delati, pa bo šel domov šele zvečer ob 19. uri in se takrat štempljal, si za tisti dan naredil, ne vem, recimo 10, 12 ur. Ali bo to vse plačano? tako ne delujejo zadeve v gospodarstvu. Tisti, ki smo bili vsaj četrt stoletja v gospodarstvu, vemo, kako delujejo. Tudi sam sem v velikem gospodarskem sistemu nekoč davno že vzpostavljal sistem za evidenco prisotnosti in tam ni bilo tako, da bi si ti

Tisti, ki je v gospodarstvu, ki ustvarja, ki je novo vrednost, dodano vrednost – ali kdo misli, da je zdaj tega treba plačati po urah? Plača se po rezultatih. Znani slovenski podjetnik, računalničar, soustanovitelj podjetja Zemanta, res zvezda na IT nebu, je danes na omrežju X zapisal: »Da ne bi slučajno kdo kaj delal v tej državi. Najbolje potem, da gremo nazaj v centralno planiranje?« In tukaj pripne članek iz Financ Prihaja konec Airbnbja. Kakšno je to sporočilo, gospe in gospodje? To je sporočilo, da je dejansko potrebno oziroma da se zatira vsako podjetniško iniciativo. Če nimam prav, če ta podjetnik, lahko rečem svetovnih dimenzij, nima prav, potem bi to Vlada morala demantirati. In zdaj k skladnemu regionalnemu razvoju. Aha, ne, tega ni, tako da o tem ne bom govoril. imamo sicer že nekaj časa zapisane pokrajine. Ta vlada je nekako že čisto na začetku mandata rekla, da zdaj ni čas za to, da imamo druge prioritete. Verjamem, da je prioriteta popoplavna obnova, da je potrebno ljudem pomagati, tu ni debate, bi pa bilo fajn, da že enkrat tudi vemo, koliko nas bo stala ta popoplavna obnova. Mene ne zanima škoda, mene zanima, koliko bo stala popoplavna obnova. če tukaj nekdo, prvi med ministri butne, če smem tako reči, se opravičujem, številko 9,9 ali pa 10 milijard, veste, kakšen signal je To je signal, da je treba priti z vsemi silami in navaliti, naskočiti teh 10 milijard. To je zelo dober signal za tiste, ki imajo gradbeno mehanizacijo in tako naprej, kar pomeni, da so se s to izjavo v naslednjem trenutku cene storitev že dvignile. Normalno. Normalno, ker je to košara denarja, 10 milijard na mizi. Skladni regionalni razvoj, kljub vsemu. Ja, povprečnina v letošnjem letu 700 evrov. Izjemno sem bil vesel, da je naša vlada prav na pobudo Poslanske skupine Nova Slovenija in nekaterih županov, ki vedo, kaj je lokalna samouprava, nekateri so že res od leta 1994 na teh funkcijah, garajo, izgorevajo, imajo kaj pokazati da smo prav v času covida, v času te najhujše zdravstvene krize lahko povprečnino konkretno dvignili, da so res lahko občine zadihale s polnimi pljuči. Zdaj ta povprečnina za leti 2024 in 2025 – za 2025 seveda še vprašanje, upam, da se bo povišala – znaša 725 evrov in je bil sklenjen nek sporazum. Jaz tudi razumem, da so tu župani bili stisnjeni v kot in so imeli pred seboj vzemi ali pusti, se pravi, da se povprečnina za letošnje leto dvigne za 3,57 %. Kakšna je inflacija? Povprečnina za 3,57 %. Okej. No, če sem pri inflaciji oziroma gibanju cen življenjskih potrebščin. Tukaj je korektno, jaz nisem kritičen, sploh pa ne želim nikogar žaliti, to ni moj stil in način. Tukaj se pogovarjamo o številkah, tistih težkih številkah, ki jih vsi mi davkoplačevalci vsak mesec spremljamo na položnicah. In če pogledam gibanje cen življenjskih stroškov in primerjam oktober lani, oktober letos, dvig 6,9 %. Če primerjam oktober 2023, se pravi prejšnji mesec s predprejšnjim mesecem, september, dvig 0,3 %. December 2022, oktober 2023 5,7 %. Če primerjam januar, oktober 2022 in januar, oktober 2023, 8,1 %. %. To je zaskrbljujoče. Inflacija je sicer problem celotne Evrope, Slovenija pri tem ni izjema. Zadnji podatki pa v primerjavi z drugimi državami kažejo velike težave Slovenije pri soočenju s tem problemom. Z drugimi besedami, Slovenija ne najde ukrepov, ne najde prijemov, kako bi zajezila inflacijo. Nekatere države to znajo in jim je uspelo. Ministri za finance so praktično vsak mesec na ECOFIN pa še na kakšnih drugih forumih in bi bilo dobro, da se te izkušnje izmenjavajo. Ne vem, najbrž se o tem pogovarjajo. In mislim, da ne bi bilo dobro, da bi jih od tam, kjer so toplo vodo odkrili, beri ukrepe za omejitev omejitev inflacije, aplicirali tudi mi pri nas. Seveda se strinjam, da nista niti dve državi znotraj EU enaki, niti dve ekonomiji dveh držav nista enaki, ampak kakorkoli že, kakšne ideje bi pa bile dobrodošle. Kot rečeno, medtem ko se inflacija v evroobmočju niža, v Sloveniji narašča. Narašča. Evroobmočje je septembra zabeležilo 4,3-odstotno inflacijo, medtem ko je bila mesec prej 5,2. Gre za najnižjo raven po oktobru 2021. Slovenska letna rast cen pa se je po podatkih Eurostata od julija do septembra povečala s 5,7 na 7,1 %. Po podatkih SURS se je letna inflacija septembra povečala z avgustovskih 6,2 % na 7 in pol. To je zaskrbljujoče in tukaj, gospe in gospodje, tukaj, stakniti glave. Upam, da bo koalicija v bodoče malo več poslušala, da bo vlada malo več v bodoče poslušala tudi opozicijo in se zavedala, da ni pojedla sama,

V Družinski pobudi, kjer niso kdorsibodi, so izračunali, kako so družine finančno prizadete in kakšen je odnos Golobove vlade, tako sami pravijo, do družin. Povečane letne obremenitve družine z dvema povprečnima plačama, z dvema otrokoma v vrtcu so naslednje. Obremenitve. Za 408 evrov nižja plača očeta in mame zaradi višje dohodnine, ker ste tudi našo dohodnino zrušili. Sam ne vem, zakaj. Zato ker se sindikati borijo za višje neto plače in ste jim vi prisluhnili? Tega preprosto ne razumem, ne razumem, res ne. Odgovor je samo izključno iz neke maščevalnosti. 136 evrov manj otroškega dodatka, 480 evrov podražitev, vrtca s 360 na 600 evrov za dva otroka, sem povedal uvodoma, 480, in 940 evrov zaradi ukinitve brezplačnega vrtca za drugega otroka, to se pravi od 780 do tisoč 100 evrov. Skupaj 2 tisoč 36 evrov. To je skupna letna povečana obremenitev družine zaradi ukrepov Golobove vlade. No, mi smo bili toliko grdi, da smo v času naše vlade, v času epidemije covida poskrbeli za tako tako imenovane turistične bone oziroma za aktivnosti družin, ki bi jim lahko rekli spoznavaj domovino. V Družinski pobudi pa pišejo, da pod vlado Goloba pa jim od plače dobesedno ukradejo cele počitnice. Tako v Družinski pobudi. To ni moj besednjak. Fiskalni svet. Ja, tudi mi smo nekako bolj z enim ušesom poslušali kritike Fiskalnega sveta, ampak Fiskalni svet je tukaj, Fiskalni svet imamo zaradi ratifikacije meddržavne pogodbe, ki je bila podpisana leta 2012, mi smo takrat bili v Vladi, leta 2013 smo spremenili ustavo in fiskalno pravilo zapisali v ustavo in potem šele leta 2015 sprejeli izvedbeni zakon, ki se mu reče Zakon o fiskalnem pravilu. Dr. Kračun, to smo danes sicer že slišali, ampak za tiste, ki prej niso spremljali te dr. Kračun, predsednik Fiskalnega sveta Republike Slovenije, pravi: »Odločevalci in nosilci ekonomske politike bi se morali zavedati, da je fiskalna vzdržnost v lastnem interesu Slovenije, neodvisno od evropskih zavez. Doseči jo je mogoče le z ustrezno naslovitvijo dolgoročnih izzivov.« In nadaljuje: »Neceloviti in ne dovolj kredibilni proračunski dokumenti skupaj z iskanjem različnih obvodov in selektivni prikazi z namenom ustvariti videz računovodskega izpolnjevanja fiskalnih pravil izkazujejo nerazumevanje temeljnega namena fiskalnih pravil.« Tako dr. Kračun, ki nadaljuje: »Zastavljeno fiskalno politiko ocenjujemo kot ekspanzivno oziroma spodbujevalno. To ne ustreza cikličnemu položaju gospodarstva niti ni usklajeno z zaostreno denarno politiko ter tako prispeva k daljšanju obdobja vztrajanja visoke inflacije.« Se pravi, mi, namesto da inflacijo bremzamo, zamejujemo, jo spodbujamo. Mislim, da se to učijo v prvem letniku faksa na ekonomiji, torej fakultete za ekonomijo. In dr. Kračun še: »Predlog proračuna za leto 2024 po oceni Fiskalnega sveta ne izpolnjuje zahtev domače zakonodaje in priporočil Evropske komisije. Vsebinsko je to predvsem posledica velikega števila diskrecijskih ukrepov, ki so bili sprejeti v nekaj zadnjih letih in v vedno večji meri obremenjujejo javne finance.« O tem smo danes tudi že slišali. O reformah je bilo že veliko rečeno, pričakoval sem, iskreno sem pričakoval reformo na področju davkov, davčno reformo. Davki so obvezni, to je jasno, ampak davčna politika, to sem se pa naučil v vseh teh letih, je lahko in mora biti tudi stimulativna. Stimulativna, kar zadeva svobodno gospodarsko pobudo. Zaključim z lokalnimi temami. Potem ko sem se že odločil, da ne bom kandidiral, pa sem vseeno potem pristal na prigovarjanje ljudi, na katere nekaj dam, sem si pripravil v času lanske volilne kampanje letak s številkami, ker vse ostalo, kar nekaj tam nakladaš, je tako, veste, je leporečje. Čeprav nekateri ali pa večina pade na leporečje. Če rečeš, dodana vrednost na zaposlenega mora biti 100 tisoč evrov, ljudje verjamejo in rečejo, ta prav govori. Govori, seveda, štejejo pa dejanja. No jaz sem seštel dejanja, napisal sem, da smo dosegli ravno z dohodninsko reformo višje neto plače za vse, da smo za kmetijstvo zagotovili 310 milijonov evrov več, kot je bilo prej, to je za kmetijstvo in podeželje, 2 milijardi evrov za investicije v zdravstvo, da smo uzakonili 150 milijonov za športno infrastrukturo, da smo za 10 % povišali pokojnine, da ne govorim o solidarnostnem prispevku za upokojence, približno dvakrat 70 milijonov. In zdaj lokalno. Ko sem seštel vrednost projektov, ki so se v času naše vlade že izvajali, se potem začeli na novo izvajati in bili potrjeni v proračunskih dokumentih, beri v načrtu razvojnih programov, sem za Prekmurje dobil številko 263 263 milijonov [evrov] za projekte, samo za Prekmurje, to je 19 občin, in še dodatno 80 milijonov za Prlekijo, se pravi skupaj 350 milijonov za Pomurje kot statistično regijo oziroma 27 občin. Koliko to ljudje berejo, jaz ne vem, ampak če sem se zlagal, bi me že davno novinarji raztrgali oziroma morali raztrgati, kot se to reče. Ampak zelo pozorno sem sešteval te številke in zaokroževal navzdol.

projektov zdaj izbrisali, dobesedno izbrisali iz načrta razvojnih programov ali pa so se časovno preselili tam na leto 2027, 2028 in tako naprej. Vzhodna obvoznica Murska Sobota, ki sem jo takrat usklajeval s ključnima ministroma naše vlade Vrtovcem in Vizjakom in sedaj ministrom dr. Jevškom, ko je bil v funkciji župana Mestne občine Murska Sobota, in županom Moravskih Toplic gospodom Alojzom Glavačem. ko smo prišli tako daleč, da sta podpisala sporazum o sofinanciranju enega vodnega zadrževalnika, ki je potreben za to vzhodno obvoznico, ker Goričanci zelo težko pridejo do pomurske avtoceste in tako naprej in tako naprej, je ta zdaj nekam odmaknjena, ne vem, kam, upam, da bom kdaj doživel otvoritev te vzhodne obvoznice. Mi v Murski Soboti oziroma v Pomurju niti ne smemo dobiti enega javnega zavoda, ki bi imel tri zaposlene in bi se mu reklo recimo javni zavod pokrajinski arhiv Pomurje. Zakaj o tem govorim? Zato ker smo v času naše vlade končno uspeli zagotoviti 5,3 milijona evrov – hvaležen sem ministru Simonitiju – da danes v Murski Soboti stoji lepa zgradba, namenjena za arhiv. Posebej Prekmurci imamo zelo slabo raziskan arhiv, saj poznate naš zgodovinski razvoj. Ko smo vsi pomurski poslanci, osem nas je, dali vladi pobudo za ustanovitev javnega zavoda pokrajinski arhiv Pomurje, ker zdaj spadamo pod Pokrajinski arhiv Maribor, direktorica odlično vodi investicijo v Murski Soboti oziroma jo je že pripeljala do konca in se s to rešitvijo strinja, smo bili zavrnjeni. To je pa boleče, veste. Moje še zadnje upanje je kolega Dejan Süč, ki je pa prav iz te stroke. Upam, da bo on znal pregovoriti gospoda Goloba, ker edino on – ne ministrica Asta Vrečko, dajte, no – edino on lahko reče, ja, v Murski Soboti bo javni zavod pokrajinski arhiv Pomurje. Tako male so, tako skromne so naše želje, gospe in gospodje. Da ne govorim o domu starejših v moji občini, ki je izbrisan. Zgradba je kupljena, zdaj bo tam stala. Je pa eno upanje, moram biti korekten do ministra Maljevca, ki me je včeraj po poslanskem vprašanju, ko sem predstavil dramatično situacijo oskrbe starejših v Pomurju, povabil k sebi na sestanek. Upam, da mi bo dal kakšne dobre odgovore. Namreč, naši starostniki so na nek način, ker ni kapacitet, izgnani – grdo se sliši, ja, težko – v tujino. Ja, domovi starejših na Hrvaškem, Mursko Središče, Selnica, Štrigova, Sveti Martin na Muri, dajejo postelje za naše prekmurske starostnike. Tako to deluje. To je samo nekaj razlogov, ki mi enostavno ne dovolijo, da bi podprl spremembe proračuna za leto 2024. In še enkrat: obžalujem, da koalicija pri tej moči, pri teh glasovih ni bila toliko – kako bi rekel? – prijazna do opozicije, da bi vsaj kakšen amandmajček za nekaj 100 tisoč podprla.

Pravijo, da je lagati greh, da kdor laže, pa tudi kaj – saj smo slišali o zgodbi Darsa. UKC, infekcijska klinika Maribor, gospod poslanski kolega, lepo vas prosim, ne zavajajmo in ne lažimo ljudem. Odprite si Google in povejte ljudem resnico, kaj so pravi razlogi za zamude pri gradnji infekcijske klinike v Mariboru. V času vaše vlade ste časovnico zgrešili že po prvem letu za pol leta. Vaš minister je nekaj ur pred primopredajo šele podpisal sklep za izbiro izvajalca. Za izbiro izvajalca. Kdaj že, gospod Jože, je bilo vloženo za gradbeno dovoljenje? Kdaj že? Sredi letošnjega leta. Vlada in finančni minister sta jasno in glasno povedala, da ima gradnja infekcijske klinike v Mariboru zagotovljena finančna sredstva iz drugih virov, ne iz okrevanja in odpornosti, ker bi tam sredstva sredstva zapadla, če klinika ni zgrajena do konca in predana namenu v prvi polovici leta 2026. Pa zakaj lažemo našim ljudem?!

ki je omenil tudi investicijo Leka v Lendavi, tudi ob sodelovanju države. Vesel sem, da smo slišali vsaj resnico, da ima Pokrajinski muzej lepo in obnovljeno stavbo. Mi se pogovarjamo o neki drugi zgodbi in drugi resnici. Kar se pa amandmajev tiče, res sem ponosen in vesel, da ste si danes vzeli čas in nas na to opozorili, kajti, seveda, na prosto soboto ste se ukvarjali z drugimi aktivnostmi, za udeležbo na odboru niste imeli časa. Hvala lepa.

vodja Poslanske skupine Svoboda znan po manipulacijah, zavajanjih, lažeh in sprevračanju dejstev, glede infekcijske klinike Maribor, če bi držalo to, kar je zdaj povedal, naj odgovori, kako je mogoče, da je Golobova vlada marca letos to kliniko v Načrtu za okrevanje okrevanje in odpornost še imela v financiranju, če drži, da so bili roki napačno zastavljeni, čez tri mesece, ko je bil ta načrt dokončno potrjen oziroma njegova sprememba, kjer ste to kliniko ven vrgli, pa tega ni bilo Torej nekaj, kar ste vi naredili. Pa da ne govorim o tem, da ste zamočili s celovito prenovo UKC, ker ste pol leta menjavali direktorja, ki je sedaj pridelal 33 milijonov evrov izgube, pa ga niste odstavili, odstavili pa ste direktorja UKC Maribor, kjer je pridelan pozitiven finančni rezultat, in tako naprej. Mislim, da nima smisla razpravljati o tem, ker danes razpravljamo o bolj resni zadevi, razpravljamo o proračunih za leti 2024 in 2025. To sta osrednja vsebinska dokumenta te koalicije. Osrednja vsebinska dokumenta te koalicije ob izteku mandata, kajti to sta zadnja proračuna, ki ju boste, v kolikor seveda ne bo predčasnih volitev, na kar vse bolj kaže, izvrševali. Če bi bili ta vlada in ta koalicija prepričani v to, da delata prav in da delata dobro za ljudi, in bi bili prepričani v to, da nameravata to pot tudi po letu 2026, ko bodo redne volitve, če ne bodo prej, nadaljevati, potem bi danes poslušali s strani Vlade – kjer je ekipa zdesetkana, do zdaj ni bilo nikogar drugega, razen dveh državnih sekretarjev, državne sekretarke z ministrstva za finance in infrastrukture, zdaj se nam je pridružil še minister za finance, da ne govorim o tej zdesetkani ekipi v koalicijskih vrstah, kjer še nismo slišali, razen Mihe Kordiša, besede s strani Socialnih demokratov in Levice glede teh dokumentov – potem bi bile te razprave glede glavnih dveh vsebinskih področij, ki sta temelj za vaše delo v nadaljnjih dveh letih, popolnoma drugačne, kot so bile. Tako pa smo poslušali v pretežnem delu neke opozicijske razprave iz koalicijskih vrst, neko obračunavanje z zgodovino, z lanskim snegom in nobenega pogleda naprej. In poslušali smo prazne besede o tem, česa ni bilo narejenega pa vi zdaj ne morete narediti, zaradi tega ker prej ni bilo narejeno in tako naprej. Torej, struktura proračuna, obeh proračunov bi se nekako, v kolikor bi ta vlada in ta koalicija imela resen namen to delo nadaljevati, morala odražati v tistem, za kar ste se obvezali volivcem in za kar ste potem tudi podpisali neko zavezo v svoji koalicijski pogodbi za ta mandat, ki ste jo dodatno podkrepili še z nekim dodatnim sporazumom januarja letos na Brdu pri Kranju, kjer ste se za prmejduš zavezali, da zdaj pa reforme bodo. Vaš predsednik Golob je 18. januarja rekel, leto 2023 bo leto reform, naštel jih je sedem, zdaj je konec leta, ko se vaša poslanka sprašuje, kje so te reforme. Sama vam nastavlja ogledalo, ne vem, če se tega zaveda. Vaš predsednik Vlade je to vse napovedal, da se bo zgodilo v letošnjem letu, leto 2023, je rekel, bo leto reform, je konec leta, nič od tega, imamo eno velikansko zmedo na kateremkoli področju. Katerokoli temo odpremo, so zmeda, nekonsistentnost, rešitve, ki ne gredo v prid ljudem. Državna sekretarka Ministrstva za finance je rekla, proračuna sta namenjena ohranjanju blaginje ljudi. Dajte mi povedati, kje sta pa namenjena ta dva proračuna ohranjanju blaginje ljudi. Ta dva proračuna še dodatno posegata v njihove denarnice, kaj več v nadaljevanju o tem. Njihove denarnice bodo po tistem, ko bo to sprejeto, v letih 2024 in 2025 še tanjše, kot so danes. Pa ste jih že v letu 2023 izdatno stanjšali. Izdatno. Ne samo zaradi inflacije in ostalih razlogov, pač pa tudi zaradi odprave neke davčne reforme, ki je bila sprejeta v času prejšnje vlade tik pred iztekom mandata, in zaradi dodatnih obremenitev, ki ste jih v tem obdobju uvedli. Če bi bila ta dva dokumenta dejansko vsebinska podlaga vašemu delu in tistemu, čemur ste se zavezali, da boste naredili za ljudi, potem bi se morala razporeditev tega denarja, proračunskega denarja – ker v končni fazi gre za denar ljudi, gre za davke, prispevke in ostale finančne vire, ki jih večinoma prispevajo ljudje na tak ali drugačen način – potem bi se morala seveda ta sredstva ljudem tudi vračati. In to bi moral biti temelj obeh teh dokumentov. Se pravi, iz teh dveh proračunov bi morali ljudje nekako videti, da bodo dobili ta sredstva nazaj, v prvi vrsti prek boljših storitev. Katero je najbolj nevralgično področje ta trenutek, ki ste ga tudi sami omenili, pa ga niste znali urediti in rešiti, ampak ste ga še bolj zakomplicirali in ljudi po nepotrebnem z izpadom prihodkov dodatno obremenili? Čakalne vrste v zdravstvu. Torej ali bodo ljudje v naslednjih dveh letih zaradi teh dveh vaših dokumentov dobili kaj boljše storitve na področju zdravstva? Potem naslednje področje: ustrezna davčna stanovanjska politika, podpora starejšim in tako naprej. Ali bodo te storitve v naslednjem letu boljše, kar se tiče oskrbe starejših? Pa tudi v letu 2025? Ključni del Zakona o dolgotrajni oskrbi ste zamaknili na 1. 12. 2025, torej Tudi te storitve ne bodo boljše, da ne govorim o stanovanjski politiki, kjer imate srečo, da je prejšnja vlada marca 2021 potrdila petletno dolgoročno politiko, na podlagi katere se trenutno gradi 5 tisoč javnih najemnih stanovanj širom Slovenije, in da je prejšnja vlada v načrtu za okrevanje zagotovila 60 milijonov, razpis je bil objavljen še v času prejšnje vlade in potrjenih je tisoč 32 dodatnih stanovanj iz tega vira. Tukaj imate to srečo, vse ostalo, kar se tiče vaših ukrepov, je pa nič. Naprej. Kaj bi moralo zagotavljati vračilo ljudem, ta proračun in ti davki, ki prihajajo v proračun? Urejeno infrastrukturo, odpravo zastojev na avtocestah, urejen javni potniški promet. Zagotavljati bi morali ustrezno varnost, ki bi preprečevala nezakonite migracije, nezakonite vstope in zlorabo azilnih postopkov. Kaj ste pa vi naredili? Za dolgotrajno oskrbo je bilo predvidenih za leto 2024 230 milijonov evrov, vi ste jih zmanjšali na 67 milijonov evrov. Na 67 milijonov evrov, ker ste zamaknili uveljavitev zakona na 1. 12. 2025, in potem ste še toliko nesramni, da lažete ljudem, danes večkrat, o tem, kako ste vi uvedli po 20 letih sistem dolgotrajne oskrbe. Zamaknili ste ga za najmanj dve leti in ljudem pravice, ki so bile uzakonjene decembra 2021, najmanj za dve leti ukinili in znižali sredstva in jih dali na migracije, nezakonite migracije. Seveda zakaj? Zaradi tega ker se je ta številka več kot dvakrat v letošnjem letu povečala. Torej namesto da bi dali starejšim ljudem, ki ga potrebujejo, ste dali tja, kjer bi morali to preprečevati prek drugih mehanizmov. Potem bi morali ti ukrepi v proračunih zagotavljati podporo pravni državi prek zagotavljanja profesionalnega dela policije, tožilstva, sodišč, ne pa prek političnih postopkov, takih ali drugačnih. Torej, ta dva proračuna, tako za leto 2024 kot 2025, sta daleč od tega, kar bi bilo pričakovati od neke resne vlade, resne koalicije, ki sledi zavezam, ki si jih je sama predpisala, in ki računa, da bo na podlagi tega, kar bo naredila v naslednjih letih – kajti še enkrat ponovim, to sta osrednji, zadnji dve leti vašega mandata, če ne bo predčasnih volitev – te zaveze potem tudi uresničila in s tem dobila neko ustrezno podporo na naslednjih volitvah. Očitno temu več ne verjamete niti sami, zaradi tega danes zdesetkane vladne vrste in zdesetkane koalicijske vrste. vrste. Mislim, da je v dobro ljudi, da čim prej spoznate, da pač te vlade in države niste sposobni voditi, da proračuna, ki ju boste očitno potrdili, ne gresta v prid ljudem, in zaradi tega ju seveda ni mogoče podpreti.

dve mnenji, ki ju je podal Fiskalni svet pri predstavitvi svojega poročila. In sicer, prvo mnenje oziroma povzetek: odločevalci in nosilci ekonomske politike bi se morali zavedati, da je fiskalna vzdržnost v lastnem interesu Slovenije, neodvisno od evropskih zavez, doseči jo je mogoče le z ustrezno naslovitvijo dolgoročnih izzivov. Potem pa še drugo: neceloviti in ne dovolj kredibilni proračunski dokumenti skupaj z iskanjem različnih obvodov in selektivnimi prikazi z namenom ustvariti videz računovodskega izpolnjevanja fiskalnih pravil izkazujejo nerazumevanje temeljnega namena pravil. Če se dotaknemo proračuna. Proračun bi moral biti neko osnovno vodilo, v katero smer bo vlada šla. Ampak že pri sami obravnavi proračunov, še zlasti 2024, je bilo iz vrst koalicije rečeno, pa saj bomo imeli kmalu rebalans pa potem še en rebalans pa še en rebalans, in da tudi ni problem, če imamo vsak mesec rebalans. Ampak to vlado bi lahko nekako najbolje primerjal z neko skupino ljudi, ki bi rada nekam šla, ne ve še kam, s čim, ko bo do tja prišla, pa tudi ne ve, kaj bo tam počela.

Da je to res, se kaže v ohlajanju gospodarstva. Namreč, vse bolj se kaže, da se kreditiranje investicij zmanjšuje. Namreč, če je neka stvar negotova, če situacija ni jasna, potem podjetja pač ne vlagajo v investicije. In če ne vlagajo v investicije, tudi ni razvoja podjetja in potem tudi tisti prihodek v proračunu, ki se načrtuje nekje na 14 milijard, mogoče ne bo 14 milijard, bo nižji. Potem je zaskrbljujoče naslednje dejstvo: prihajamo v recesijo. Namreč, kar 10 članic Evropske unije prihaja v recesijo, med njimi tudi Avstrija in Nemčija. Večkrat so kakšne okrogle mize pa tam gospodarstveniki razlagajo in so tudi kakšni politiki tam pa sprašujejo, kaj bi morala država storiti, da bi bilo boljše. Namreč, vsi vemo, da je preveč birokracije, preveč davkov, v glavnem, gospodarstvenike se stiska in omejuje, ampak potem rečejo gospodarstveniki, najboljše, da Vlada ne naredi nič, pustite nas delati, ker če bo nekaj delala, bo zagotovo zopet samo problem, ne pa kakšne rešitve.

ampak vsi gospodarstveniki opozarjajo, da imamo mi nekje 80 % samooskrbe. Lansko leto je bilo zaradi izrednih okoliščin samo 70 % samooskrbe, ampak okej, tudi če imamo samo 70 %,

je ta zeleni prehod, bi rekel, malo zgrešen, nakazuje tudi en podatek, namreč, ustavno sodišče v Nemčiji razsodilo, da je podnebni sklad Republike Nemčije neustaven in tistih 60 milijard, na katere je nemška vlada računala, da bo izvedla še ta svoj zeleni prehod, ki ga je itak zavozila, je izpuhtelo, jih nima več. To se bo tudi odražalo na njihovem gospodarstvu in posledično tudi pri nas. Je pa ena taka podrobnost, ena taka misel: Združeni Arabski Emirati mislim, da imajo boljše pogoje glede izkoriščanja sončnih elektrarn, ampak odločili so se za gradnjo treh jedrskih elektrarn. Le zakaj? Hvala. Hvala lepa. Sprašujem, ali želi še kdo razpravljati. Vidim, da želi, tako da pobiram prijave. Samo

In sicer: Koliko projektov je bilo črtanih oziroma prenesenih v naslednja leta? Govorite, da je v proračunu ostalo 4 tisoč projektov, ki se izvajajo, zdaj je pa vprašanje, koliko je bilo črtanih, na raznih področjih, ne gre samo za promet. Drugo vprašanje je bilo: Koliko gradbenih dovoljenj za javna stanovanja je bilo izdanih v mandatu te vlade? te vlade? Ta tretje vprašanje: Koliko javnih stanovanj ste začeli graditi na osnovi gradbenih dovoljenj oziroma dokumentacije, ki ste jo pripravili v tej vladi? Nek cilj je menda 3 tisoč stanovanj na leto, leto je minilo in leto in pol je minilo, zdaj pa sprašujem za te podatke. Hvala Hvala lepa. Je še kje kakšen interes za razpravo? Kdo? Izvolite, poslanka. Jaz bi mogoče samo odgovorila recimo glede Maribora, če že sprašuje kolega Tanko. Za razliko od vas zagotavljamo v Mariboru gradnjo zahodne oziroma južne obvoznice, zagotavljamo sredstva za infekcijsko kliniko. Ko ste toliko tukaj imeli povedati, kajne, sami ste pa krivi, da iz Načrta za okrevanje in odpornost ni bila sploh možna realizacija, saj še gradbenega dovoljenja niste vložili oziroma vaš direktor UKC, ki ga tukaj tako opevate, pa pri tem podatkov o tem, da so štiri nadstropja v UKC Maribor prazna, ne ne omenja, in podobnega, da je bil še decembra globoko v minusu, prejšnje leto pa mu je potem gospod Šabeder nekako pomagal v svetu te zadeve – seveda bo glede tega revizija svoje povedala, o tem odličnem poslovanju, tudi negovalna bolnišnica in tako naprej. Torej, jaz vam glede Maribora to obrazlagam, obrazlagam, vi pa pač niste projektov pravočasno izvajali. Zakaj je to tako, boste pa morali povprašati med svojimi vrstami. Tako da jaz sem zadovoljna za Maribor.

Hvala lepa za besedo. Če se spomnim, nisem jaz popolnoma nič razpravljal o nobeni kliniki, ne v Mariboru ne kjerkoli drugje. Jaz sem vprašal tudi ministra in oba državna sekretarja, sem jim postavil tri vprašanja in pričakujem vladni odgovor, ne vašega.

Ponavljam še enkrat. Koliko gradbenih dovoljenj je bilo izdanih v mandatu te vlade za javno stanovanjsko gradnjo? In koliko stanovanj je bilo na osnovi teh dovoljenj začetih v mandatu te vlade? Ker je ta javna stanovanjska gradnja oziroma stanovanjska politika ena od ključnih prioritet vlade. Lopate ste imeli že pripravljene, še preden ste ustanovili ministrstvo za svetlo prihodnost, in zdaj pričakujem odgovore. In pa še, to pa bi morali nekje imeti, nek podatek na Vladi: Koliko projektov je bilo izločenih in prestavljenih v naslednja leta? Tukaj ste prej govorili, tako ministrstvo oziroma tako predstavniki Vlade kot v koaliciji, da se izvaja 4 tisoč projektov, je pač okej, naj se jih izvaja, je v redu, zdaj pa samo sprašujem, koliko je pa izločenih iz paketa in se jih ne izvaja in se je njihovo izvajanje, kljub temu da so podpisane pogodbe, sofinancerski sporazumi itd. itd., preneslo v naslednja leta.

v svojem mandatu, neposredno dotikal, nisem odgovarjala neposredno vam, seveda pa imam pravico izraziti zadovoljstvo kot poslanka Maribora, da je ta vlada za Maribor storila toliko, kot vi niti slučajno

da večkrat med sejo, večkrat v eni uri seje krši postopkovne predloge, zato bi bil verjetno čas, da se uporabijo določbe poslovnika, ki so jasne v takem primeru – da če moti sejo po nepotrebnem, se izreče opomin. Mimogrede pa, živi v zmoti na marsikaterem področju, med drugim tudi glede tega, kdo je izpostavil infekcijsko kliniko Maribor. Ni je izpostavil Černač, ampak jo je izpostavil Sajovic, Černač pa mu je odgovoril, ker je v zmoti, tako kot poslanka Lena. **PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ:** Vaš postopkovni predlog je pa bil, kolega? Ga ni bilo, se pravi, to je bila spet neka replika in zloraba postopkovnega predloga. Spoštovane poslanke in poslanci, dobro, no, res nehajmo s temi praksami. Ko je postopkovni, je postopkovni, ko je replika, je replika. Saj ste razpravljali pa – aja, replike na repliko sicer ni, drži. Izvolite, spoštovana državna sekretarka, beseda je vaša. Hvala lepa. Na nekaj stvari, ki ste jih izpostavili, bom zdaj skušala odgovoriti, čeprav moram reči, da se razprave nekako ponavljajo pa da se v bistvu vsi dotikate zelo podobnih zadev, zato se pač na Fiskalni svet in na te stvari niti ne bom več odzivala. Mislim, da sem se že. Govorili ste ponovno o povprečnini pa da je prenizka ne glede na to, da je sklenjen dogovor, pa bi samo povedala, da je v bistvu v letošnjem letu, zdaj, po poplavah, v teh treh mesecih, Vlada občinam izplačala 280 milijonov stroškov, 213 milijonov predplačil za sanacijo pa 67 milijonov intervencijskih stroškov. Če bi teh 280 milijonov prevedli v povprečnino, je v bistvu to 140 evrov višja povprečnina. Samo za občutek. Ne pričakujem, da boste kadarkoli ali pa da bi kdorkoli kadarkoli rekel, da je povprečnina dovolj visoka, ampak samo za občutek, koliko je bilo narejeno v tem kratkem času tudi za občine. In kot rečeno, župani so pohvalili tako hitrost dogajanja kot tudi kot tudi predplačila. Včasih so po naravnih nesrečah pač čakali, da so se pripravili programi, so občine financirale gradnje, vsebine same in so potem dobile toliko kasneje, letos se je pa to zgodilo v bistvu res nemudoma. Gospod Mahnič, vi ste v bistvu postavili tezo, da ta vlada, ste rekli, zmanjšuje varnost, in ste to dokazovali s tem, da ste razlagali, koliko denarja jemljemo. Spoštovani poslanec, če pogledamo realizacijo lanskega leta, ki je edini verodostojen oziroma edini podatek, ki je dejstvo, vse ostalo, to, kar bo letos, in to, kar bo drugo leto, so napovedi in pričakovanja, vam povem oziroma sem šla preverit vse te štiri organe, ki ste jih omenili, Sova, Uprava za informacijsko varnost, MORS oziroma Generalštab Slovenske vojske in MNZ, v predlogu proračuna za leto 2024, čeprav ste rekli, koliko se jemlje, jemlje, jemlje, da bodo imeli zagotovljenih v bistvu največ sredstev v zgodovini, da tako rečem. V bistvu je proračun ali pa finančni načrt MORS drugo leto prvič načrtovan nad milijardo evrov. Seveda ne gre vse za vojsko, so pač tudi tam študije Uprave za zaščito in reševanje, ki recimo ne gredo v obrambne izdatke, mogoče ni za to varnost, o kateri ste vi govorili, ampak vseeno. Tako da tam je zagotovljeno največ. Potem, za Ministrstvo za notranje zadeve ste si odgovorili že sami. ukinitve schengenske meje Slovenija ni več upravičena do evropskih sredstev iz Sklada za AMIF, se pravi za azil, migracije in integracije, je v bistvu znižanje tega dela sredstev. Ne gre za to, da se je komurkoli jemalo. In isti je razlog tudi za Urad za informacijsko varnost, tudi tam so imeli v planu, ko se je delal lani proračun za leto 2024, evropski projekt, evropska sredstva s slovensko udeležbo, 4,3 milijona, zdaj se je pa to v bistvu bistveno zmanjšalo. In če vi pogledate samo eno številko, potem seveda lahko razvijete to teorijo, ki pa ni nujno, da je točna.

zakonom nameni nek denar, neke desetine ali pa stotine milijonov, če želite, se v praksi ne izkaže nujno kot najboljša rešitev. Zato ker ni dovolj, da je na razpolago denar, na razpolago morajo biti tudi kapacitete, na razpolago oziroma opravljeni morajo biti javni razpisi, da lahko do te porabe pride. Sprejetih je bilo gospod Horvat se je pojavil – koliko zakonov s temi težkimi finančnimi posledicami za državni proračun, za javne finance. Tako da se absolutno Vlada teh zakonov drži.

kasneje. Gospod Horvat je razpravljal med drugim tudi o Pomurski akademski znanstveni uniji, v tem kontekstu, da se ne izpolnjuje zakonov. Tukaj bi pa rada povedala, ker s tem smo se pa tudi zelo veliko ukvarjali,

ker po zakonu piše, da je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostjo, kot veljajo za neposredne proračunske uporabnike, ampak potem nadaljnje vsebine, ki jih določa ta zakon, jo pa oddaljijo od tega oziroma ne more biti neposredni proračunski uporabnik, ker piše, kdo sprejema njen finančni načrt. Če si ti neposredni proračunski uporabnik, potem tvoj proračun, tvoj finančni načrt potrdi Državni zbor, pa skupščina PAZU. Tako da v bistvu po tem zakonu, po katerem bi morala imeti javna oseba, kot velja za neposredne, smo ugotovili, da neposredni proračunski uporabnik ni. Potem se je Potem se je PAZU vpisal med posredne proračunske uporabnike, ampak je potem v bistvu sodišče ugotovilo, da ne ustreza. Torej, junija 2022 se je PAZU vpisal v sodni register kot posredni uporabnik proračuna, ampak ga je kasneje registrsko sodišče izbrisalo, ker ni imel izpolnjenih zakonskih pogojev, po katerih bi lahko postal posredni uporabnik. Tako da hočem pač povedati, da je zakon, ki je bil sprejet, v praksi neizvršljiv. In če bi želeli, da bi se izvrševal, potem je treba ta zakon seveda spremeniti, dopolniti oziroma ga narediti operativnega. Če grem na te projekte. Črtali se niso nobeni projekti. Nobeni projekti se niso črtali v v tretjem delu proračuna, v načrtu razvojnih programov so ostali vsi projekti. Je pa dejstvo, kot je že prej pojasnil tudi kolega Rajh, da se časovnica nekaterih zamika. To ne velja samo za področje infrastrukture, to velja za vsa področja. Ker teh 4 tisoč 4 tisoč projektov v proračunu ni s področja infrastrukture, ampak so z različnih oziroma z vseh področij, ki jih proračun financira. Glede gradbenih dovoljenj, v tem mandatu je bilo izdanih okoli 500 teh gradbenih dovoljenj v okviru Stanovanjskega sklada. Začelo se je graditi, v Novem mestu 91, okoli 100 v Kopru. Torej, gradbena dovoljenja v tem mandatu izdana, 91 v Novem mestu, vloženih še 46 na Jesenicah, 387 v Ljubljani in v pripravi je še 500 vlog. Rada bi se odzvala še na vprašanje gospoda Černača glede klinike v Mariboru, zakaj je marca še bila, junija pa ne več. Ja zato ker je Vlada pač morala pripraviti predlog, kateri projekti se ne bodo več financirali iz sklada za okrevanje in odpornost, ker je bila ovojnica, na voljo iz Bruslja, znižana za 286 milijonov. In Vlada je porabila čas, da je ugotavljala, kateri projekti se bodo de facto lahko zaključili do roka, ko pade zastavica in ko je treba imeti projekte, kot je povedal tudi že gospod Sajovic, ko projekti morajo biti delujoči.

tesno časovnico, so tvegani. Ker če gre samo nekaj narobe, potem ni nujno, da bodo ta pravi čas končani. Takrat se je Vlada potem odločila, da je bolj tvegana ta klinika v Mariboru, jo je izločila iz Načrta za okrevanje in odpornost, je pa sočasno tudi zagotovila pisno, da bo to kliniko financirala iz integralnih virov, se pravi ali iz tega proračunskega sklada za investicije v zdravstvu ali iz državnega proračuna, in da ne bo z ničimer, kot so bile tudi insinuacije, omejevala hitrosti gradnje te klinike. Tako kot se bo dogajalo na terenu,

Jaz sem v prvem delu samo povedala, da se je od lanskega decembra, ko je bila subvencija študentske prehrane 2,82, do danes ta zvišala na 3,86 evra. To je dejstvo. Ona je pa potem rekla, ja da sem pa zamolčala, da pa se je sočasno podražila na 9 evrov cena kosila. To ne drži. Dejstvo je, da takrat, ko je bila sprejeta sprememba, se je na javnem razpisu dovolilo, se pravi, maksimalna cena obroka, ki je lahko v okviru te študentske prehrane, je 9 evrov, kar pa seveda ne pomeni, da študentska prehrana ali študentski obrok povsod stane 9 evrov. Tudi to je zelo transparentno urejeno, če vas zanima. Na spletni strani studentska-prehrana.si je seznam restavracij, kjer točno piše, koliko stane študentski meni v kakšni restavraciji. Vrednost kupončka je 3 evre 86, nekje lahko dobi študentsko kosilo brez doplačila, nekje je pač treba doplačati manj, nekje je treba doplačati več. Je pa dejstvo, to pa verjetno ne bo nikogar presenetilo, da je v centru Ljubljane cena študentskega obroka bližje 9 evrom kakor nekje izven Ljubljane. Kot rečeno, ta subvencija je v tem obdobju višja za 37 %.

večji proračun, kot ima pod vašo vlado, in glede na to, kar je bilo načrtovano, ste ji ga znižali. Če meni ne verjamete, vprašajte direktorja, v času naše vlade je bil namestnik direktorja in smo dobro sodelovali. Plače smo dvignili, novo opremo smo kupovali, dodatne kadrovske rešitve vzpostavili, velike načrte smo še imeli, da se naredi to obveščevalno agencijo sodobno, dobivala je resne partnerje, ampak zdaj je pač direktor moral spremeniti načrt, ker je dobil ukaz, za koliko mora znižati finance. Tako da ne govoriti o neki realizaciji, ker realizacija Sove bi lahko bila višja, ker vem, da imajo dobre načrte, kaj in kako narediti, ampak če jim ne daste denarja, pač tega ne morejo, in je moral slediti vaši usmeritvi. Zato sem rekel, da se nižajo standardi slovenske nacionalne varnosti. Enako, gospa državna sekretarka, je bilo pri informacijski varnosti. Kar se pa Generalštaba Slovenske vojske tiče in Slovenske vojske, je pa načelnik sam rekel: nam je bilo rečeno, za koliko moramo znižati proračun, da gre to baje za poplave. In je šlo dol 30 milijonov evrov za infrastrukturo in opremljenost. Ne zaradi realizacije, projekti so pripravljeni, nakup opreme čaka. Jasno smo se zavezali Natu z nekaterimi standardi in kriteriji in pač določenih stvari, določenih obvez ne bomo mogli vzpostaviti in tudi realizirati v rokih, ki smo jih sprejeli. Tako da ne govorite, da gre za neko realizacijo, ker realizacija je ravno zaradi takih številk nemogoča. In ob takih številkah, potem ko jih daste, ko bo potrebno črtati nakupe opreme za naslednje leto, verjetno potem tudi ta številka ne bo realizirana. Ampak to je zato, ker ste jim dali tako številko. Kar se tiče projektov pa glejte, gospa državna sekretarka, ne zavajati. Če imaš ti projekt državne ceste v lokalnem okolju, kjer je zagotovljen denar v letih 2023, 2024, 2025, da bi se lahko naredilo, potem je pa na teh postavkah nič, celoten znesek investicije pa po letu 2027, je to za mene črtanje projekta. Ker projekt ne bo izveden v letih, ko je bil v NRP-jih že zagotovljen denar za ta proračun. Tako da to je za mene kreativno računovodstvo, kar se vi greste.

medtem ko povprečnino pa občine uporabljajo tudi za investicije. In da vam povem dejansko to, kar nekateri župani govorijo, pa vam citiram, ker je bilo to v medijih. Eden izmed županov manjše občine govori: »Dogovorjena povprečnina ne bo pokrila izdatkov, ki jih imajo v javnih zavodih, kljub predlaganemu povečanju bo naša občina v naslednjem letu prejela približno 20 tisoč evrov manj kot letos.« Torej bodo dobili manj naslednje leto, kot so dobili letos, prav iz tega razloga, ker bo manjša občina dobila manj kot večje. Tudi naslednja županja govori oziroma pričakuje, da bodo »kljub višji določeni povprečnini v proračun prejeli manj denarja«. Torej bodo prejeli manj denarja kot drugače. Torej, ne zavajati, občinam dejansko primanjkuje denarja za investicije, ker imajo povečane stroške tudi zaradi inflacije, ki je več kot 7 %, medtem ko je povprečnina višja samo za 3 %, in ker imajo večje izdatke dejansko s financiranjem v javne zavode, torej v plače in vse ostalo.

Hvala, gospa podpredsednica. Rad bi se državni sekretarki zahvalil za nekatera pojasnila, nekatera pa so ostala v zraku. Zakaj sem jaz govoril, da so nekateri projekti izbrisani iz načrta razvojnih programov? Če jih jaz ne najdem, so izbrisani. Marca pa so še bili, konkretno dislocirana enota Doma starejših Rakičan v Črenšovcih. Zato sem dal amandma, gospa državna sekretarka. In najbrž davkoplačevalci imamo to pravico, da spremljamo investicije, ki se dogajajo v našem okolju, zdaj pa tega ni.

o Pomurski akademsko-znanstveni uniji. Res je, o tem sva midva govorila. Ampak zdaj imam jaz občutek, da Državni zbor nekaj sprejme, ob vseh soglasjih prejšnje vlade, to je bila vlada, Zakonodajno-pravne službe in tako naprej, zdaj pride nova vlada in si razlaga zakon drugače. Tu ni konca. Zato je moje vprašanje in prošnja: ali ste pomagali, ali boste pripravljeni pomagati pomurskim poslancem – sem prepričan, da bomo vsi novelo podprli – da to novelo vložimo? Tukaj bi prosil za vaš zelo jasen odgovor ja ali ne, ker da opozicijski poslanci nekaj vlagamo, pa vlada reče ne, speljite se, potem je tako ali tako nesmisel. Vzhodna obvoznica, ker

Ja, zdaj je v načrtu razvojnih programov ta obvoznica, 33 milijonov, nekaj takšnega, ampak zaključek bo šele tam po letu 2028. V času naše vlade je bilo povedano pred pomursko javnostjo: leta 2022 začetek gradnje. To so zadeve, na katere jaz enostavno nimam odgovorov, očitno pač Vlada tudi ne. Hvala lepa. Hvala lepa. Kolega Tanko bi želel razpravo. Želi še kdo? Poberem prijave. Evo, pobiram prijave, izvolite se prijaviti. Prvi

Ker očitno niti en amandma ni tak, da bi lahko kakorkoli izboljšal predložni proračun. To se mi zdi neverjetno. Dolgo časa sem v Državnem zboru, tudi marsikakšno usklajevanje sem vodil v preteklosti, tudi proračunska pogajanja in tako naprej, pa smo vedno našli nek motiv, nek razlog, da se tudi kakšni opozicijski stranki kaj dopusti, kakšno spremembo in popravek proračuna, pa tudi koalicijsko smo jih popravljali. Tako da to, da pri vseh teh opozorilih, ki so jih izrekli tako Fiskalni svet kot drugi akterji, ki so komentirali ta proračun, ni možno pravzaprav nič popraviti, nič spremeniti, se mi zdi popolnoma neresno. Neresno. Če mislite, da je ta proračun božji dar, se hudo motite. Ampak obnašate se pa ravno tako – kot da je to edino, kar mora biti. Drugo vprašanje, ki je, je problem teh preloženih investicij. En poseben problem predstavljajo investicije, ki so napol narejene in so se recimo projekti prekinili in preložili za dve ali tri leta. Takih imate kar nekaj tudi na področju prometa.

voziti gor mehanizacijo sto kilometrov pa spet nazaj sto kilometrov, pa čez tri leta spet. Saj bodo pripravljalno-zaključna dela skoraj dražja, kot je vrednost investicije, če boste sešteli obe leti skupaj ali pa obe nadaljevanji skupaj. To je zgrešeno. Pa še ena pripomba, ki se mi zdi tudi zelo vmesna, je pa to. Leto in pol je vlada, lopate so bile pripravljene, to, kar ste povedali, gospa državna sekretarka, ko ste naštevali, koliko projektov se dela, je manj kot tisoč, krepko manj kot tisoč, če seštejete.

Se pravi, da se na tem področju, ki je bilo eno glavnih prioritet vlade in v koalicijski pogodbi, ne dela praktično nič. Vse, kar teče, teče po inerciji, nič sistemskega, nič konkretnega in tako naprej. In če je na tem področju, ki je eno ključnih, tako – pa v zdravstvu je podobno, ki je tudi eno ključnih, pa se ravno tako ne dela nič ali pa slabo – – se na ostalih področjih, ki so manj opazna, dela še manj in še slabše. In tu nam prodajate neke zgodbe o uspehu pa o ne vem čem. Glejte, to ne gre. Učinkovitost, operativnost te vlade je skoraj enaka nič. Skoraj enaka nič. V tem delu bo treba marsikaj spremeniti. V svoji prvi razpravi sem predlagal, da bi mogoče en javni razpis, ki jih tako delite za civilno družbo, namenili Vladi, opolnomočenju Vlade, pa seveda predsedniku Vlade, ministrom in sekretarjem za izvajanje operativnih vladnih nalog, izvrševanje proračuna, recimo, načrtovanje proračuna. Očitno ne ugotavlja samo opozicija, ampak tudi drugi, bolj strokovni, bolj neodvisni recenzenti vladnega proračuna, da s tem proračunom nekaj ni v redu, že ko se je sestavil, v izvajanju pa bo učinkovitost še nekajkrat manjša. Hvala lepa.

Včasih ima človek občutek, kot da živi v nekem vzporednem vesolju. Kolegi iz SDS govorijo o tem, da smo uspeli koalicijski poslanci skupaj z vlado v letu pa pol uničiti gospodarstvo, pa ne vem, kaj še vse. Ko jim kot poslanec navržem, da kar se tiče gospodarstva, se vlada in koalicija odzivata, da naj bi se v kratkem začela ta največja tuja investicija v Lendavi, potem kolega Horvat pravi, ja da to pa pač ni zdaj zasluga te vlade, ampak je to pač prejšnje. Pa dajte se usesti pa se zmenite, Pa če že imate nas za norce, vsaj državljanov ne imeti, no. Ta zloglasni obisk vlade v Pomurju. Jaz sem, pa ne zato ker bi želel, bil tam, ker sem ravno delal, mislim, da v eni najlepših gledaliških dvoran v Sloveniji, sem tudi slišal ene visokoleteče obljube o večnamenski dvorani. Kolegi iz SDS ste že od začetka te seje precejšnji športni zanesenjaki. 20-milijonska investicija v večnamensko dvorano brez zagotovljenega finančnega kritja v kateremkoli od proračunskih pa podpisana pogodba za izvedbo projektne dokumentacije v vrednosti 939 tisoč evrov z osebo oziroma podjetjem v lasti osebe, ki je kasneje postala državni sekretar pri vašem ministru Vizjaku. pa seveda ni denarja. Mislim, halo. Ali se kdo od nas spreneveda, da je dejansko državni proračun vreča brez dna? Tudi kolega Kosi, ko govori o tem, ja, župani želijo.

Pa dajmo se zresniti, no. Saj jaz sprejemam, da nas morate ideološko pa politično nabijati pa da morate nabijati vlado. Mislim, da vam je državna sekretarka iz pete potegnila odgovore, ampak enostavno nikoli nič ni v redu. Saj bomo, v kolikor stvari ne bodo v redu, nekega dne tudi mi politično odgovarjali. Če ne prej, prav gotovo na rednih državnozborskih volitvah leta 2026. Ampak taka sprenevedanja pa dejansko … Mislim, da sam kot poslanec dajem absolutno podporo Vladi, da se prevetri ta NRP. Ker verjamem, da je predvsem iz obdobja 2020–2021 kar nekaj gnilih jajc notri, ki jih ne odpira samo ta vlada, z njimi se bo verjetno še tudi naslednja ukvarjala. Tako da, prosim, kolegi, malo manj licemerja in malo več odgovornosti do javnih financ in naših državljanov, ki so nas sem tudi tiste, ki smo nadomestni poslanci, kot je prej kolega Mahnič rekel. Mislim, da sem imel kot nadomestni poslanec še vedno več glasov kot on. Tako da hvala lepa.

In je fino, da pač predstavimo tudi javnosti podatke, kaj je v pol leta prejela ta vlada, torej državni aparat. Če že govorimo, kako ta vlada – vsaj vi iz koalicije ste naštevali, kako skrbite za draginjo oziroma jo zmanjšujete – glejte ta podatek. Stran 9, trošarine od energentov in električne energije,

je Vlada oziroma državni aparat, torej vaša, Golobova vlada, prejela 517 milijonov evrov, kar je za 33,1 % več denarja kot v enakem obdobju lani, torej leta 2022, ko je bila druga vlada, ko je druga vlada določevala trošarine. Pa je bil takrat začetek vojne v Ukrajini, ko so šli naftni derivati gor, če pogledate za leto 2023, so bile pa večinoma cene dol. In potem se bomo mi zdaj pri ZIPRS kmalu kregali, ali bo vladna koalicija sprejela naš amandma – in tudi Levica se tu strinja – za dodatnih ne vem koliko, nekaj 10 milijonov evrov za uskladitev socialnih transferjev. Pa lepo vas prosim, no. To je vaš dokument, danes v mreži, na spletu ga še ni objavljenega. Čeprav malo zamuja, se mi zdi, da bi moral biti že malo prej na spletni strani. In to vleče inflacijo, to vleče inflacijo naprej. Lepo je talati bombončke, lepo je talati ne vem kakšne uskladitve penzij novembra, decembra, ampak sistemskega problema, ki ga imate tukajle v številkah, se pa ne lotite. Pa je zelo enostaven. Dajte spustiti davke, naj gospodarstvo zadiha, naj državljani in državljanke zadihajo, to je edino sporočilo, ki ga danes v teh skoraj sedmih urah vsaj s strani opozicije nalagamo vam, spoštovana koalicija. In dajte si prebrati ta dokument, ker to ni edini podatek, ki vas vrže na rit. Hvala.

ker smo danes že dosti o tem govorili, upam, da si bodo ljudje tudi za nazaj pogledali, česar si mogoče še niso. Skratka, reforme, reforme, reforme, v enem letu pa pol bi morala Golobova vlada rešiti vse, kar ste uničili v tej državi v 30 letih. Glejte, popravljamo, naslavljamo probleme, ki se jih niste lotili, namenoma, na vseh področjih. Plačni sistem, ki ste ga razrušili in se ga niste niste lotili, že smo uredili razmerje za minimalno plačo, pod minimalno plačo ni več plačan nihče. Nadalje. Urejamo uničene vodotoke in tako naprej, kar ste sprivatizirali, podjetja, in uničili vso to javno, dobro, nekoč dobro infrastrukturo. Gospod Šestan sam govori, da tako učinkovite tako učinkovite vlade še ni bilo. Tako da poglejte si malo podatke, ne zavajajte ljudi. Vi pa še obnove Bovca niste končali, bovškega potresa iz leta 2004, tako da razmislite malo o svojih ... Naslavljamo dolgotrajno oskrbo. Kdo se je tega lotil? Nihče. Vemo, da je že nad 65 let dvojno število prebivalcev na tiste, ki so pod 15 let. Mi smo to rešili tako, da bodo ljudje lahko plačevali manj, ostajali doma, v kolikor bodo to želeli, in dobivali tam oskrbo. Zagotavljamo, da bomo v najkrajšem možnem času rešili položaj tožilcev in sodnikov, ki ste jih uničili, seveda namenoma. Tako da težko organ, ki je tako na kolenih, kot so organi pregona, tožilstvo, uspešno preganja kriminal. Kaj ne? Stanovanje, sprašujete. Kolikor jaz vem, je predstavnik državne institucije, ki se s tem ukvarja, prav posebej izpostavil to vlado kot doslej najučinkovitejšo. Zagotovljenih je 250 milijonov za naslednje leto. Tudi gospod Hoivik sam je ugotovil, da se je zmotil v prejšnjih razpravah, in se tudi opravičil za svoja neresnična navajanja. Kar je fino. Energetika, tukaj govorite spet o energetiki. Nad tem bdi, kot sem že povedala, neodvisna Agencija za energijo, ki prav našo vlado izpostavlja kot najodličnejšo na tem segmentu.

kako se je v Nemčiji zrušilo vse skupaj. Kljub temu se tukaj ohranja kar dobra kondicija gospodarstva, kar je ugotovljeno in je dejstvo na podlagi številnih javnih naročil, 8 milijard jih je bilo, pol milijarde je samo lani bilo gospodarstvu dano, če samo finančno vrednotenje gledamo. Da ukrepov ne naštevam, izrednih denarnih, socialnih pomoči. V okviru poplave ste naslavljali 43 milijonov prek Rdečega križa, Karitasa 10 milijonov, 222 milijonov za izvedbo sanacijskih ukrepov, 95 milijonov za povračilo intervencijskih stroškov za 138 občin in tako naprej in tako naprej. Da niti ne naštevam tudi 47 milijonov, 50 milijonov, tako naprej, govorimo samo o o tej obnovi sedaj. Ves čas se jezite, kako imamo previsoke davke. Pa kaj zavajate?! Pa mi imamo nižje davke od povprečja v EU. Seveda, če bi imeli malo višje, bi potem lahko tudi bolje skrbeli za najšibkejše, ampak to v vašem interesu ni. Vi se tukaj razburjate, kako se obdavčuje dobiček, to vas moti, kako se je ubogim zavarovalnicam vzelo dopolnilno zdravstveno zdravstveno zavarovanje, to vas tudi moti, vse vas moti, torej kar gre v breme ubogega kapitala. Kaj pa mali človek? V času vaše vlade zbiramo tukaj samoprispevke, zato da rešujemo bedo ljudi s pomočjo recimo gospe Ogulin in podobnih. Potem, tudi predsednica Zveze svobodnih sindikatov je izpostavila, da je več kot zadovoljna s sodelovanjem s to vlado, in ne govorite, da se reforme ne izvajajo, ker se lotevamo tega, česar se vi niti slučajno niste lotili v 30 letih, in zato smo tukaj, kjer smo. Dotaknila se bom še samo povprečnin, o katerih tudi tako zelo radi tukaj razpravljate. Zakon 2006. leta o financiranju občin ste sprejeli vi. Ta zakon je moje mesto Maribor zelo prikrajšal in spravil v neprijeten oziroma nezavidljiv položaj, v katerem smo. Mestu doslej niste pomagali z ničimer, niti vaš župan gospod Kangler, ki je bil takrat celo župan, v tistem letu, in tukaj poslanec SDS. Vi konkretno ste sprejeli zakon, ki je mojemu mestu odvzel dovolj sredstev za financiranje. To smo začeli reševati že lani. Lani smo vsem občinam oktobra zvišali povprečnino in zveze občin so bile zadovoljne. Ali ste pozabili? Ampak samo vi tukaj niste. Tudi letos so povprečnine višje, ponovno, v najhujši krizi doslej. Vi govorite tu o inflaciji. Ali mislite, da ljudje ne vidijo, v kakšnem času živimo, v kakšni krizi, kaj se dogaja na svetu? Sami govorite, da je Nemčija v recesiji. 725 evrov smo spet dvignili, ob tem še 20 milijonov posebej za kritje v 2024 in potem 34 milijonov še za tiste občine, ki so še posebej podfinancirane zaradi vašega zakona, recimo Maribor. Mislim, da se bomo še trudili dalje, zagotovo tukaj in mariborski poslanci in vlada Roberta Goloba složno. Tako da ponavljam,

Razpravo. Okej. Odpiram prijave. Prosim.

sem se odločil, da še sam primaknem svoj piskrček, čeprav sem ga v preteklosti bolj skozi sestanke pa manj skozi razpravo. Zato bi rad samo omenil, da me izvajanje mojega opozicijskega rojaka spominja na učenca, ki bi zaradi neke všečnosti, dodatnega dokazovanja učiteljici obljubil, da ji bo dostavil maksimalno oziroma vse domače naloge, ko pa pride dan, da le-to dostavi, si izmisli izgovor, da mu je pes pojedel domačo nalogo. Jaz mu to verjamem, ampak apetit tega psa so gnali motivi, ki smo jih naslovili včeraj. Govorim o korupciji ali pa zgolj o všečnosti. No, apetit našega psa pa žene naravna katastrofa oziroma poplave, in je bistveno manjše. To se tudi odraža v časovnici.

Če ste prebrali poročilo Fiskalnega sveta in poslušali nastop predsednika Fiskalnega sveta na Odboru za finance, potem bi, če imate zdrav duh v zdravem telesu, te njegove trditve morali preveriti znotraj poslanske skupine in ugotoviti, ali njegove trditve držijo ali ne. Če trditve predsednika Fiskalnega sveta ne držijo, potem ga je treba zamenjati. Ampak glede na to, da gospoda Kračuna poznam, ker sem svojčas tudi kakšen izpit pri njem naredil, mislim, da vse te trditve krepko držijo, so argumentirane in podprte. In ta proračun je v bistvu označil za fiktiven ali lažen. Zdaj pa sprašujem, kaj je licemerje. Licemerje je, če boste tak proračun ob tem vedenju podprli. To je licemerje. Drugo, kar je. Kolegica Grgurevič, Franc Kangler ni bil nikoli poslanec Slovenske demokratske stranke. Nikoli. Vsaj te podatke bi lahko vedeli, če ne, jih preverite pri kolegu Sajovicu. Kangler je bil poslanec Slovenske ljudske stranke. In ko govorite o nižjih davkih. Če bi ta vaša trditev držala, potem vaši rojaki tamle iz ki imajo status čezmejnega delavca, ne bi doplačevali oziroma bi morali plačati še dohodninski davek v Sloveniji. Ampak ga morajo plačati zato, ker je v Avstriji dohodninski davek nižji, in to precej nižji. Pri tisoč 500 evrih bruto plače je njihova neto plača vsaj 200 evrov višja kot slovenska. Ampak zato ker plačajo avstrijsko dohodnino in so rezidenti pri nas, morajo pri nas doplačati dohodnino. To vam lahko minister za finance razloži.

To kaže samo na to, da se greste neko politikantstvo, ki ni oprto na nobena dejstva. Na prav nobena dejstva. Tamle pojdite malo po Kobanskem pa po Pohorju, tam je tudi Prekmurje, od koder hodijo delavci delat v Avstrijo, do Gradca in gor, pa jih vprašajte, zakaj se jezijo. Njihovo civilno iniciativo vprašajte, zakaj morajo v Sloveniji doplačati dohodnino. Zato ker je naša davčna stopnja višja pri isti dohodninski osnovi, kot je avstrijska. Te trditve, ki jih govorite, enostavno ne zdržijo nobene presoje, na nobenih podatkih in dejstvih ne slonijo. In če taki strokovnjaki sprejemate proračun, potem ni čudno, da pravzaprav nobena stvar ne funkcionira, nobena reforma ne funkcionira. Edina reforma, ki ste jo izpeljali, kolegica Grgurevič in kolegi poslanci iz Poslanske skupine Svoboda, je odprava dohodninske lestvice in poslabšanje dohodninskega položaja, ko ste ukinili zakon prejšnje vlade. Drugače pa ne zdravstvo ne promet ne sanacija poplav, nobena stvar ne deluje. Mislite, da ste s temi nekaj milijoni evrov, ki ste jih dali občinam, rešili problem?

in 30 dni do specialista ne funkcionira. Nobena stvar ne funkcionira, izgube v zdravstvu naraščajo, zdravstveno zavarovanje ste podražili. Kakšne reforme so to? To so vse antireforme, to je vse udar na žepe

In vse, kar ste sprejeli, je najbolj udarilo tiste, katerih imate polna usta, da se borite za njih, za tiste s socialo. Niti ene stvari niste sprejeli drugače kot tako. Hvala lepa.

gospodom Hojsom padal v – se spomnimo, državni sekretar je bil gospod Kangler. Kakšna odlična izbira na Ministrstvu za notranje zadeve, ali ne? Kdo je odgovoren? Ja zdaj smo že za to, da ljudje hodijo v Avstrijo delat, mi odgovorni? V letu pa pol ali kako smo postali odgovorni? Kdo je sesul to državo in nas spravil v stanje, kjer smo? Pa kdo mislite, da to lahko sploh verjame, kaj takšnega? Pa saj ljudje niso neumni. Spoštujte malo volivke in volivce. Vi ste tukaj 30 let in samo vi ste lahko odgovorni. Naslavljamo spremembe in jih spreminjamo. In ker ste spet dejali, da ne funkcionira, celo poplave – oprostite, če pa kdo, bom pa citirala gospoda Srečka Šestana, ki ga verjetno spoštuje večina Slovencev, še enkrat, danes sem ga že, pa ga bom še enkrat. Citiram: »Ne pozabite, sanacija potresa v Bovcu leta 2004 še vedno ni končana. Bil sem že priča mnogim katastrofam v preteklosti, tako učinkovitega in hitrega odziva oblasti doslej še ni doživel nihče. Tokrat, četudi je bila katastrofa neprimerljiva z bovško, tečejo stvari veliko hitreje. Pomoč še nikoli ni bila izplačana v tako kratkem času. Razlog za to so bile hitre zakonske spremembe. Vlada je do 9. novembra izplačala že za 410 milijonov evrov, v okviru interventnih ukrepov pa se je doslej delo končalo na 590 deloviščih, na 400 kilometrih vodotokov,« ki ste jih vi zapostavljali pa sploh izdajali svojim županom dovoljenja, da gradijo na poplavnih območjih, zato se mi sedaj s tem ubadamo. In zato ker niste namenili iz Načrta za okrevanje in odpornost najbolj ogroženim občinam. Vi niste namenili denarja, niso bile zajete v poplavnih ukrepih. Tako da prosim, da se zadržite. »Tisoč 500 delavcev je delalo s tisoč gradbenimi stroji, 400 kilometrov vodotokov je saniranih.« Če bi bilo več delavcev na voljo, več strojev, verjamem, da bi bilo storjeno še več. To so besede gospoda Šestana, če že ne verjamete številkam, poslancem Svobode in tako naprej. Hvala.

To ni bila nobena replika. V nobeni točki ni bila to nobena replika. In me strašno moti, da tako neprizadeto spremljate sejo in ne reagirate. Tisti, ki vodi sejo, ima nalogo, da na vse te nebuloze in kršitve poslovnika, in to je bila kršitev poslovnika, ustrezno odreagira in zadevo prekine.

nekako pokroviteljsko obnašali kot nekdanji podpredsednik do mene. Vsekakor sem želela kolegico opozoriti, še preden ste postopkovno sami po sebi zahtevali, ampak sem se odločila, preden sama raztolmačim, vam dati prednost, pa to sedaj obžalujem. V vsakem primeru, seveda, kolegica, vem, da ste pravnica, da sami vodite odbor, da zelo dobro poznate poslovnik in veste, da je replika, v kolikor ste bili napačno razumljeni ali pa kako drugače izzvani. In v tem primeru to ni bila. In prosim naprej za red v dvorani. Verjemite mi pa, da spremljam zelo podrobno sejo. Besedo ima kolega Andrej Kosi. Izvolite.

In tudi gospodarstveniki govorijo, da so plače preobremenjene. Ne sindikati, ampak sindikati pač mogoče hvalijo. Ali dajejo sindikati delavcem denar ali dajo gospodarstveniki, torej podjetniki? Ali sindikati dajejo, odvajajo davke in dobijo dobičke od podjetij ali dajejo podjetniki? Od koga je odvisno gospodarstvo, od sindikatov ali od podjetnikov?! Igor Akrapovič, svetovno znan podjetnik, opozarja, da nas prehitevajo Srbija, Črna gora, Hrvaška in vse ostale države. Igor Akrapovič! Kjerkoli po svetu boste šli, vsi ga poznajo, vi pa govorite, sindikati nas hvalijo. Ja, sindikati vas valijo, zato pa uvajate glamurozne štempljarske zakone in tako naprej. In je celo na ustno poslansko vprašanje tudi minister za gospodarstvo odgovoril, da so plače izobraženega kadra, torej inženirjev, preobremenjene.

Hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. Zelo malo časa imam, ampak glede na razpravo sem se moral oglasiti. Še enkrat bom kolegico Grgurevič opozoril, da naj govori o istih zadevah. Eno je obnova, drugo je intervencija. Vsi smo pohvalili interventne ukrepe, tudi hitrost, ampak intervencije v tej državi, tudi v preteklosti, so se na tak način odvijale. Ko pa boste prinesli zakon o obnovi in ko se bo začel izvajati, bomo pa čez 20 let ugotavljali, kaj se dogaja. Tako da nehajte s tem zavajanjem. Želel sem pa vprašati ministra oziroma sekretarko glede odgovora ministra Maljevca, ki mi je na vprašanje glede gradnje domov, ki so v proračunu predvideni in imajo postavko za leto 2024, potem pa do 2028 ničle, odgovoril, da so sredstva zagotovljena na skupni postavki. Po mojem mnenju to ni pravilen pristop in bi želel odgovor. Kajti tudi občine ali pa domovi morajo v NRP-jih imeti zagotovljeno finančno konstrukcijo. Če je v državnem proračunu v naslednjih letih ničla, nekateri sploh ne bodo mogli iti v razpis. In bi prosil, če na to odgovorite, ali drži to, da lahko na skupni postavki, ker v tem primeru državne ceste na skupni postavki pa jih ministrica razdeli takrat, ko potrebuje za posamezno postavko denar. To se mi zdi nedopustno.

Res je, seveda morajo biti projekti vpisani v NRP, in tudi zdaj ko bo proračun sprejet in ko bodo te postavke znane, bo vpisan. To pomeni, do januarja prihodnje leto bomo vse te projekte natančno opredelili, vpisali v NRP-je. Moram reči, da smo pa tudi sedaj že v v stikih z župani, tako rekoč vsak teden je pri nas na obisku kakšen župan. Pregledujemo projekte, vidimo tudi stvari, ki jih je mogoče izboljšati, ne samo racionalizirati z vidika stroškov, ampak tudi izboljšati z vidika uporabnikov.

je bil zelo dvoumen. To pomeni, da poslanci ne odločamo o proračunu, ampak se minister odloči, kateremu domu v naboru bo v nadaljevanju dodelil neka sredstva. generalni postavki zagotovili, torej imate neke predpostavke, koliko bodo ti domovi stali, ker so vam domovi dali predračune, kako boste denar delili, se boste pa vi odločili. To je v pristojnosti Državnega zbora in poslancev. V tem primeru bi tudi gospa Bratuškova dala skupno postavko 200 milijonov in bi rekla, po potrebi bom pa na posamezne postavke cestnega programa dodeljevala sredstva v letih 2025, 2026, 2027. Prosim državno sekretarko za odgovor, ali je to normalen pristop ali imamo ponovno neke nove metode. Seveda, v svobodi je vse dovoljeno, ampak ta pristop je za mene poniževalen do poslancev. Mi odločamo o proračunu, ne minister. Najprej prosim za red v dvorani. Kolega Krivec, da me ne bo kolega Tanko potem opominjal, da ne vodim ustrezno seje, vas opozarjam, kar ste povedali že na začetku, da ste v tem primeru seveda zlorabili postopkovni predlog. Če se državni sekretar želi odzvati, se lahko, če ne,

proračuna, ker je to točka, ki jo zdajle obravnavamo, torej proračuna 2024, da Vlada ne zna pripravljati proračuna. Poslušal sem kritike ali pa izvlečke iz mnenja Fiskalnega sveta. Pa bom prebral nekaj, kar je bilo ravno danes objavljeno s strani Evropske komisije, kako primeren dan. Upam, da mi ne zamerite, če bom v angleščini prebral, bom potem prevedel, da se ne bo kaj v prevodu izgubilo. Ravno danes je bilo to objavljeno, jutri se bo pa sicer Ministrstvo za finance tudi uradno odzvalo na to. Spain, Ireland, Slovenia, and Lithuania are in line with the Council Recommendations of July 2023. The Draft Budgetary Plans of Austria, Germany,

Pa še komentar zraven, ki ga je na Twitterju ravnokar objavil komentator iz Bruslja gospod Žerjavič: »Po oceni Evropske komisije so slovenski proračunski načrti med bolj zglednimi v območju z evrom.

Ugotavljam, da ni interesa za nadaljnjo razpravo, zato zaključujem razpravo. Glasovanje o splošnem delu predloga sprememb proračuna bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili jutri v okviru glasovanj. Prehajamo na obravnavo posebnega dela predloga sprememb proračuna. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ni interesa, zato zaključujem razpravo. Prehajamo na razpravo o vloženih amandmajih, ki jo bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 20. novembra 2023, ki je objavljen na e-klopi. Prehajamo na proračunskega uporabnika Državna volilna komisija ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Izvedba in nadzor volitev in referendumov ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ni interesa. Prehajamo na proračunskega uporabnika Zagovornik načela enakosti ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. razpravo dajem podprogram Odprava in preprečevanje kršitev človekovih pravic ter amandma poslanskih skupin SD, Levica in Svoboda. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ni interesa. Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika Slovenska obveščevalno-varnostna agencija ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Obveščevalno-varnostna dejavnost ter amandma Poslanske skupine NSi. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ni interesa, zato zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika 1537 Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. razpravo dajem podprogram Podpora Slovencem v zamejstvu in po svetu ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ni interesa, zato zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika 1611 Ministrstvo za finance ter na razpravo o vloženih amandmajih k dvema podprogramoma pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem najprej podprogram Lokalno razvojna infrastruktura ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Ni interesa, zato zaključujem razpravo. V razpravo dajem podprogram Izplačevanje pravic ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Interesa ni, zato zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika 2180 Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport ter na razpravo o vloženih amandmajih k trem podprogramom pri tem proračunskem uporabniku. razpravo dajem najprej podprogram Spodbude za novonastala podjetja in njihovo rast ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati?

zaradi tega bi vas prosil, če samo uporabite drugačen besednjak. Ne da ni interesa za razpravo, ampak da nekateri zaradi tega, ker nimamo več časa, ne moremo več razpravljati. Drugače pa bi interes za razpravo seveda bil. Hvala lepa. vsem dolžnim spoštovanjem, ni samo Poslanska skupina SDS v tej dvorani, nas je pet parlamentarnih strank. In če rečem, da ni interesa, je zato, ker druge stranke nimajo interesa. Pri vas pa bomo še enkrat ponovili, da je bil čas, ki ste ga predvideli, porabljen in da zaradi tega ne morete razlagati posebej o svojih amandmajih, ostali pa nimajo interesa, da bi obrazložili vaše amandmaje, zato zaključujem razpravo pri tej točki. V razpravo dajem podprogram Podpora malim in srednje velikim podjetjem ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Nihče, zato zaključujem razpravo. V razpravo dajem podprogram Pospeševanje tehnološkega razvoja gospodarstva ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ni interesa, zato zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika 2337 Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter na razpravo o vloženih amandmajih k dvema podprogramoma pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem najprej podprogram Zdravstveno varstvo rastlin in živali ter amandma Poslanske skupine NSi. Želi kdo razpravljati? Ni interesa, zato zaključujem razpravo. V razpravo dajem podprogram Nadzor in monitoringi živil in krme ter amandma Poslanske skupine NSi. Želi kdo razpravljati? Nihče, zato zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika 2431 Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo ter na razpravo o vloženih amandmajih k dvema podprogramoma pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem najprej podprogram Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest ter 19 amandmajev Poslanske skupine SDS in štiri amandmaje Poslanske skupine NSi. Želi kdo razpravljati? Nihče. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem podprogram Investicijska dejavnost na železniški infrastrukturi ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Nihče. Zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika 2561 Direkcija Republike Slovenije za vode ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Upravljanje z vodami ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Nihče. Zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika 2570 Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Ravnanje z odpadki ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Nihče. Zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika 2611 Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Podpora zaposlovanju in rehabilitaciji invalidov ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Nihče. Zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika 2718 Urad Republike Slovenije za nadzor kakovosti in investicije v zdravstvu ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Investicijska vlaganja na sekundarni in terciarni ravni ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Nihče. Zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika 2720 Ministrstvo za solidarno prihodnost ter na razpravo o vloženih amandmajih pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Dolgotrajna oskrba ter tri amandmaje Poslanske skupine NSi. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da interes je. Izvolite. Želi še kdo? Odprem prijave ali bo samo kolega? Kolega Horvat, izvolite, imate besedo. Hvala lepa, spoštovana gospa podpredsednica. Spoštovani gospod minister, sem vesel, da ste z nami! Razpravljal bom o amandmaju pod številko 2, gre za dislocirano enoto Doma starejših Rakičan. Ta enota naj bi se pa gradila v občini Črenšovci, kjer je ministrstvo že kupilo objekt in ga je zdaj seveda potrebno rekonstruirati v skladu s standardi, ki so potrebni za dolgotrajno oskrbo oziroma za starostnike. To je eden od tistih projektov, ki je izbrisan iz načrta razvojnih programov, marca je še bil, zdaj pa ni. In je povsem logično in moja dolžnost do soobčanov, da ta amandma vložim. Če bo Ministrstvo za solidarno prihodnost zagotovilo ali pa razložilo, da so sredstva nekje drugje, potem bom tudi razumel, da bo koalicija ta zavrnila, drugače pa preprosto ne morem razumeti, da enostavno pošiljamo starostnike čez mejo na Hrvaško. To ni humano. Upam tudi, kot sva se dogovorila z ministrom, da bo imel kakšno rešitev na sestanku, na katerega me je povabil. Ampak tukaj prisotni gospod državni sekretar verjetno rešitev že ima in tudi pričakujem obrazložitev, zakaj je ta amandma dober. Se želite odzvati, državni sekretar na Ministrstvu za solidarno prihodnost?

v okviru proračunskih omejitev je pa bilo treba prepoznati, da je objekt, ki je v tem trenutku zgrajen do tretje faze, in v trenutnem načrtu naj bi bila sredstva za dokončanje objekta, ki je v tretji fazi, 2 milijona 797 tisoč evrov oziroma 107 tisoč evrov na posteljo. Ob tem, da je projekt zgrajen do tretje faze, še enkrat, pač visoko presegajo neko realno oceno. To pomeni, v vsakem primeru načrtujemo sredstva za dokončanje tega projekta, vendar ob določenem pregledu investicije in z nekoliko zamaknjeno dinamiko pričetka izvajanja projekta, kot vam bo gotovo potem tudi še bolj v detajle pojasnil minister na vajinem sestanku. Najlepša hvala. Hvala lepa. Mislim, da ni več interesa za razpravo, zato zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika 3340 Ministrstvo za kulturo ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Promocija in razvoj slovenskega jezika ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi še kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne, zato zaključujem razpravo. Glasovanje o amandmajih in o posebnem delu predloga sprememb proračuna bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili jutri v okviru glasovanj. Prehajamo na obravnavo načrta razvojnih programov. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da nihče, zato zaključujem razpravo. Glasovanje o načrtu razvojnih programov bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili jutri v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Prehajamo na razpravo o Dopolnjenem predlogu proračuna. Razpravljali bomo o posameznih delih dopolnjenega predloga proračuna in vloženih amandmajih. Kot posamezni deli se štejejo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Prehajamo na obravnavo splošnega dela dopolnjenega predloga proračuna. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da interes je, zato prosim za prijave. Najprej ima besedo kolega Aleksander Reberšek. Izvolite. Hvala lepa za besedo, spoštovana podpredsednica. Predsednik Vlade je 7. novembra 2023 dejal: »Ne načrtujemo novih davkov za prebivalstvo.« »Ne načrtujemo novih davkov za prebivalstvo.« Naj spomnim, v času prejšnje vlade smo predvideli, da bi se plače zaposlenih skozi dohodnino povečevale vse do leta 2025, ta vlada pa je izvajanje tega zakona, Zakona o dohodnini, razveljavila takoj, ko je prevzela oblast, ko so imeli škarje in platno v rokah. Se pravi, plače in standard naših državljanov ne bodo naraščali, naše plače, zaradi poteze vlade Roberta Goloba. Morda se zamrznitev teh rasti neto plač ne šteje kot nek davek, na račun prispevkov države se ne šteje kot nek dodaten davek, pomeni pa, da bodo naši zaposleni zaradi vašega ukrepa imeli v denarnici manj. In to zaradi vlade Roberta Goloba, tudi zaradi te koalicije. Pa poglejmo logiko te vlade: dajmo ljudem čim več pobrati, čim več jim poberimo, da bomo lahko potem mi sami To je vaša logika. Se pravi, na nek način ne zaupate našim državljanom, da bi s svojim denarjem bolje ravnali, kot ravnate vi, ampak pristajate na to, da jim čim več poberete, potem pa vi odločate o pobranem denarju. Mi delamo ravno nasprotno. Mislimo, da bi zaposleni s svojim denarjem ravnali bolj odgovorno, kot to počne ta Na nek način ta vlada tudi ne zaupa vsem svojim državljanom in kot se vse bolj kaže, tudi vaši državljani vam vse manj zaupajo. Vlada Roberta Goloba ni na oblasti še niti dve leti, pa je napovedala in pripravila že nove davke. Grem zdaj lepo po alinejah, kaj vse ste v tej tako uspešni vladi, vladi Roberta Goloba, pripravili v manj kot dveh letih. Najprej ste razveljavili Zakon o dohodnini, za katerega sem že povedal, da bo 420 milijonov evrov več davka, se pravi v letih od 2023 do 2025, toliko denarja manj bo ostalo v denarnicah naših zaposlenih. Plače bi se morale povečevati, pa ste vi rekli ne, ne bodo se povečevale, ljudje morajo zaslužiti In na račun tega bo od 2023 do 2025 420 milijonov evrov ostalo manj v denarnicah naših zaposlenih. Prispevek za dolgotrajno oskrbo, ki ga bomo plačevali od 1. 7. 2025 dalje, bo 620 milijonov. 620 milijonov bodo plačali slovenski državljani. Obvezen prispevek za dopolnilno zdravstveno zavarovanje bo 680 milijonov letno. Seštejte malo te številke in boste videli, kako zelo uspešni ste. Neusklajevanje dohodnine v letu 2024 – 125 milijonov evrov davek na banke – 500 milijonov v naslednjih petih letih in pa povišanje davka za podjetja – 200 milijonov v naslednjih petih letih, da ne omenjam še inflacije, ki je med najvišjimi v Evropi. Kaj pa je pravzaprav sploh inflacija? Verjamem, da marsikateri državljan ne ve točno, za kaj pravzaprav tukaj gre. Inflacija je splošno zvišanje cen. Če povem drugače, plača je ista, vse ostalo je pa dražje. to, da vse ostalo ni dražje, bi morali skrbeti vi. Ne vem, če se razumemo, ampak ljudje si lahko pod to vlado privoščijo manj, kot bi si sicer. Ljudje danes za en evro dobijo manj, kot bi recimo dobili včeraj, zaradi sposobnosti te vlade. Res je, da se inflacije loteva cela Evropa, ampak številke ne lažejo. Medtem ko se inflacija v evrskem območju niža, v Sloveniji narašča. In če govorim konkretno o številkah, inflacija je bila avgusta v evrskem območju 5,2 %, septembra 4,3 %, se pravi inflacija pada. Pri nas pa je ravno nasprotno. Če je bila avgusta inflacija pri nas 6,2 je bila septembra že 7,5, se pravi, večja kot bo inflacija, vse manj si bodo ljudje lahko privoščili – zaradi uspešnosti te vlade. Plače ste zamrznili, cene letijo v nebo, vsi stroški letijo v nebo, rešitev, reform pa z vaše strani enostavno ni. Mislim, da to ni smešno, ampak to je ogledalo, ki vam ga nastavljamo kot opozicija. Potem pa beremo na socialnih omrežjih, kako se stranka Levica hvali, kako gre za največje povečanje pokojnin v zadnjih 15 letih. Luka Mesec, oh in sploh, za 8,2 % naj bi šle pokojnine januarja gor in februarja še za nekoliko več in tako naprej.

Zdaj pa gremo na retoriko te vlade, kar mene osebno zelo žalosti, da ljudje preveč igramo na prvo žogo in se v neko zadevo ne poglobimo preveč dobro. Predsednik Vlade Robert Golob reče, da je treba pobrati dobičke vsem bankam. Kako lep stavek. Vidite, to njegovi volivci zelo radi slišijo. Kakšno pa je dejstvo? Ne biti naivni. Vse, kar bodo banke dodatno obdavčene, bodo prevalile na svoje komitente in na koncu bodo to plačali davkoplačevalci, tisti, ki imamo odprte račune na bankah. Ne obdavčujete bank, obdavčujete ljudi. Največjo škodo bodo trpeli tisti, ki imajo najnižje plače. To je vaša retorika in dejstvo. Zelo podobno je tudi pri ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Kako lepo se je slišalo, dobički zavarovalnic, vzemimo jim to, ukinimo dopolnilno zdravstveno zavarovanje.Ljudje so iz enega žepa plačali prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, zdaj po ukrepu te vlade, te koalicije, pa bodo plačali iz drugega žepa, in sicer obvezno. Kje so zdaj tisti grdi dobički zavarovalnic? Baje bo treba dati še 140 milijonov zraven v to vrečo, ker je premalo. Na tem mestu se sprašujem, bo pacient prej prišel do oskrbe, do zdravljenja, bodo krajše čakalne vrste, bodo imeli vsi pacienti zdravnika? In kje je tistih 140 milijonov, ko ste rekli, da so jih grde zavarovalnice pobrale vsako leto? poslušam razpravo poslancev – eni govorijo, da je rebalans naravnan razvojno in tako naprej, drugi pravijo vse prej kot to, vse kontra in tako naprej. Ampak veste, kaj vam bom povedal? Vseeno mi je, kaj vi danes govorite, jaz vas bom sodil po vaših dejanjih. Če pogledam samo svojo Savinjsko dolino, recimo, kot en tak zelo lep primer. Včasih, v času vlade, ko smo pokrivali tudi Ministrstvo za infrastrukturo, se je v naši Savinjski dolini enostavno povedano gradilo. Zgradili smo novo cesto od Vranskega do Šentruperta čez osrčje Savinjske doline. Več cest smo tudi dodatno asfaltirali in tako naprej, več manjših krakov, Marija Reka proti Letušu in tako naprej, recimo most v Letušu, pripravili neko dokumentacijo, neke papirje, prišli praktično do gradbenega dovoljenja za križišče v Pondorju. To zdaj vse stoji, ne premika se nič naprej. Pripravili smo dokumentacijo za hodnik za pešce čez avtocesto, ki ga še zdaj nimamo, ima 19 infrastrukturnih ovir za invalide in tako naprej. Se pravi, ti projekti zdaj stojijo, praktično se nič ne dogaja. Naredili smo največji razpis za šolsko infrastrukturo, prizidek v Žalcu, na Polzeli prizidek v osnovni šoli, v Preboldu prizidek v osnovni šoli, v Braslovčah prizidek v osnovni šoli, eno učilnico v občini Tabor, v Osnovni šoli Vransko-Tabor. Za vse smo zagotovili finančna sredstva, recimo zdaj tega ni čutiti, se pravi vsa zadeva na nek način, bi rekel, stoji. In zato mi je vseeno, kaj vi danes govorite, kako je dober proračun. Jaz vas bom sodil po dejanjih. Lahko bi rekli, da je proračun z rekordno porabo financiran z višjimi davki. Veste, da davke zna vsak dvigovati, posledice bodo pa nosili državljani. Ta vaš zapitek bodo plačali državljani. Preveč govorite in premalo delate in tudi ljudje imajo tak občutek. Govorite o nekih časovnicah, reformi, od vas pa praktično ni haska, tako bi rekli pri nas. Govorili ste o neki davčni reformi, pokojninski reformi, zdravstveni reformi, reformi plač in o šolski reformi, same neke časovnice, same neke reforme in res ni enega rezultata od vas po slabih dveh letih. Če se zdaj dotaknem, recimo, zdravstvene reforme. Fajn je, če si človek kdaj hrani kakšno vaše sporočilo, kakšno izjavo za javnost, da vam lahko potem pokaže tudi ogledalo. Sami ste napovedali, in to v Gibanju Svoboda, da bo reforma zdravstva začela delovati 1. 1. 2024. Obljubili ste, da bo zdravstveni sistem bistveno bolj dostopen, kot je zdaj. Čakalne dobe bodo krajše, ko bo pa reforma končana, bo pa vsak, ki to želi, imel svojega osebnega zdravnika, in vsak, ki potrebuje specialista, bo do njega prišel v 30 dneh, če bo potreboval operacijo, pa bo do nje prišel prej kot v šestih mesecih. Vse to ste obljubljali. Veste, kaj? Edina reforma, ki vam je uspela, je ta, da je predsednik Vlade dobil operacijo za kilo v roku dveh dni ali pa še manj. Se pravi, prišel je do specialista v manj kot 30 dneh. Kaj pa vsi ostali naši državljani? / oglašanje iz dvorane/ Ni smešno, se opravičujem. Zdravstveni sistem pri nas dobro deluje, ampak samo za tiste, ki so zdravi. Tisti, ki nimajo te sreče, pa zaradi tega, ker ste vi nesposobni, ker ne znate urediti teh stvari, tega področja, plačujejo visoko ceno, tudi z življenjem. In ko ste postavili novo ministrico, sem točno vedel, kako ste jo postavili. Toliko časa ste jo iskali, da ste našli tako, ki ne bo nič spremenila. To sem trdno prepričan. Zdaj bi se dotaknil še gospodarstva, meni zelo pomembne teme. Medtem ko se vlada ukvarja izključno sama s sabo, Levica načrtno in taktično počne točno to, za kar je prišla v vlado, in sicer da uničuje gospodarstvo. Solidarnostni prispevek, ki bi ljudem v dveh letih pobral dobrih 300 milijonov evrov, ste sicer ukinili zaradi pritiska opozicije, medijev, ljudi na terenu in tako naprej, ampak ste to prevalili na gospodarstvo, na podjetja in ste rekli, v naslednjih petih letih, toliko časa naj bi veljal ta ukrep, boste plačali nekje 200 milijonov evrov, ampak saj vemo, tudi DDV je bil začasen, vprašanje, kaj se bo zgodilo, če ne bomo prišli na oblast mi, ampak spet boste obdavčevali podjetja. Vem, da se tudi tu ta retorika zelo dobro prime pri ljudeh, ki rečejo, poglejte ta podjetja, kakšne dobičke imajo, vse jim poberimo. To radi slišijo volivci Levice, ampak treba je povedati dejstva. Ta grda podjetja so v lanskem letu so v lanskem letu ustvarila za šest milijard evrov dobičkov, nazaj v gospodarstvo, okolje, opremo, proizvodnjo, boljše delovne pogoje, ljudi, v vse skupaj so investirala več kot sedem milijard, se pravi več kot eno milijardo so podjetja nazaj

takšna tema. Ne vem, če se zavedate, v Državnem zboru imamo kup poslancev, predvsem iz Levice, ki se derejo, da je treba zaščititi delavca, tistega ki ima najmanj, ampak hkrati bodo pa najbolj nagajali in največja bremena nalagali podjetjem.

ki ne velja za funkcionarje. Prvo bi moral veljati za Luka Mesca, da bi videl, kaj je sprejel, potem bi pa mogoče drugače razmišljal, ampak človek, ki nima niti ene ure v gospodarstvu, vem, da lahko napiše takšen zakon. Se pravi, obremenjevanje gospodarstva. Tukaj gre vse to čez rob. Ne bom govoril še o drugih stvareh, ampak sami veste, kaj delate narobe. V tej državi bi se morali ukvarjati s tistim, o čemer smo se mi v prejšnji vladi, da smo ustvarjali dobre delovne pogoje, da smo nagrajevali ljudi. Nagrajevati tiste, ki delajo, nagrajevati pridne, nagrajevati zaposlene, večje plače na račun države in to je edina prava pot. prava pot. Če bo dobro poslovno okolje, se bo več tujih podjetij odločalo, da bodo tudi investirali pri nas in če bo investiralo več tujih podjetij, bo večja konkurenca, bodo ljudje lahko delali za višje plače. Saj logika je čisto preprosta. Od osamosvojitve do danes je Estonija počrpala za več kot 30 milijard tujih naložb, Slovenija 18,4. Podjetja, ki investirajo v Sloveniji, najbolj zmoti to, ker ni predvidljivo poslovno okolje, ker imamo tako vlado, take poslance, kot ste vi, ki sprejemajo škodljive zakone za gospodarstvo. Ko boste delali v drugačni smeri, sem prepričan, da se bo tudi več denarja nabralo v proračun in da bomo lažje peljali številne druge projekte, ampak za to je treba majčkeno razmišljati. Vi, spoštovana koalicija, vlada Roberta Goloba, pa delate ravno nasprotno, kot bi morali. Več kot narod dela, več jim poberete, manj imajo – manj kot tisti, ki ne želijo delati, tistim daste več, ravno kontra. In točno to počne koalicija, vlada Roberta Goloba. Če strnem, proračun z rekordno porabo, ki bo financiran z novimi davki. To je edina stvar, ki vam gre zelo dobro od rok – dvigovanje davkov. Hvala. Hvala. Kolega, jaz bi vas samo opozorila, da je vsebina Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2025, ne rebalans, seveda tudi niso predmet razprave zdravstvene težave predsednika Vlade, niti število ur dela v gospodarstvu gospoda Mesca, tako da prosim, fokusirajmo se malo bolj na vsebino in malo manj na žalitve. Besedo ima kolega Zvonko Černač. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem! Vse je povezano s proračunskimi postavkami, vse v tej državi. Jaz sem prej pri razpravi o proračunu za leto 2024 povedal, da sta to zadnja proračuna te koalicije in te vlade, če ne bo predčasnih volitev. Če bodo redne volitve, bodo spomladi 2026, torej je proračun za leto 2025 zadnji proračun te vlade. Neka modra koalicija, modra vlada, modra vlada, ki ima ambicijo nekaj dobrega narediti za to državo in ljudi, bi to razpravo danes v največji možni meri izkoristila na eni strani za to, da bi pokazala, kaj je naredila v letu in pol za državo in ljudi, in na drugi strani, da bi povedala, kaj bo naredila v naslednjih dveh letih za državo in ljudi. Za nazaj verjamem, da imate težave, ker nimate kaj pokazati, ampak za naprej bi pa lahko kaj povedali. Saj ste znani po in ne glede na to, da vam nihče več ne verjame, vsaj to priložnost bi izkoristili za to, da bi vsaj nekaj teh dodatnih obljub natrosili. Kaj smo spremljali in kaj bomo spremljali še naprej? Napad na opozicijo največje vladne stranke, Golobove stranke, napad na opozicijo in na težave, ki jih ima ta stranka zaradi tega, ker opozicija po njihovem mnenju v zadnjih 30 letih ni naredila tistega, kar bi morala narediti. Ampak glejte, napadate svoje svoje lastne koalicijske partnerje. Od 30 let je Slovenska demokratska stranka vlade vodila sedem let, vaši levi partnerji pa 23 let. Gospod Sajovic je bil dolga leta član največje vladne stranke, Liberalna demokracija Slovenije. Zelo dobro ve, koliko in kaj se je takrat delalo in te izkušnje bi lahko sedaj prenesel tudi v delovanje Gibanja Svoboda, ne vem, zakaj jih ne. Torej, napadate sami sebe, oprostite. Tudi v zadnjih 20 letih ste bili dve tretjini na oblasti. V zadnjih 20 letih ste bili na oblasti 13 let, ostalo pa neka druga stranka, ki pa je, mimogrede, naredila marsikaj, ampak kaj več o tem v nadaljevanju. In če bi bili sposobni in če bi dejansko želeli te stvari nadgraditi, potem bi ubrali drugačen način pristopa pri razpravi in pri utemeljevanju vaših odločitev za ta dva proračuna, da sta taka, kot sta. Danes smo večkrat da je glavna težava zdaj v teh proračunih, ker je treba namenjati znatna sredstva za poplavno obnovo. In potem beremo, da je to cirka milijardo drugo leto in 400 milijonov v letu 2025. Jaz ne vem, ali so to res znatna sredstva pri 16 milijardah? Verjetno ne in je to nek prazen izgovor zato, ker ni ambicije, da se naredijo spremembe. Tam, kjer pa ste jih vi obljubljali, saj jih ni obljubljala opozicija, vi ste obljubljali spremembe, nedavno tega, slabo leto dni nazaj, pobrskajte po spominu, ste se zbrali na Brdu pri Kranju, 18. januarja, in ker vaša koalicijska pogodba za nekoga ni bila dovolj trdna zaveza, ste nanjo podpisali še neko nadkoalicijsko pogodbo na področju zdravstva, da zdaj pa bo ja nekaj nastalo iz tega. In kaj je bilo tam povedano? Da je prva od prioritet stanovanjska politika, res je, pomembna je, plače so pomembne, pravosodje je pomembno, davki so pomembni, ampak zdravstvo je pa najbolj pomembno. In drži, zdravstvo, zdravje je za ljudi najbolj pomembno. najbolj pomembno. Takrat je predsednik Vlade povedal, pustimo vse drobne stvari ob strani, saj je res problem s tem dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem, ampak če imaš na mizi dve stvari, ki sta problematični in je ena težka 50 do 60 milijonov, za kar ste govorili, da so dobički privatnih zavarovalnic. Mimogrede, Vzajemna ni privatna zavarovalnica, zdaj upam, da ste to videli, glede na to, da boste morali zavarovancem, ki so pač, v narekovajih, delničarji Vzajemne ta delež vračati, če ga boste ukinili z 31. 12. Če imaš na drugi strani, vizavi 50, 60 milijonov, problem, ki je težek 5 milijard evrov, je pač prioritetno treba rešiti ta problem. In mi smo se takrat v Slovenski demokratski stranki, poglejte izjave za nazaj, ne samo strinjali s tem, ampak smo celo napovedali, da če se boste resnično lotili preoblikovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v smeri, da bo postal bolj učinkovit in da bo bolj gospodarno upravljal s sredstvi, ki jih ima na voljo, da bomo to vašo namero podprli. In kaj se je zgodilo? Namesto tega je sredi aprila prišel poslanski zakon, ki ste ga potegnili iz predala bivše Šarčeve vlade iz leta 2019, ki ga je njegova takratna, lastna vlada zavrnila, o preoblikovanju dopolnilnega v obvezno zdravstveno zavarovanje. Danes beremo izjavo vaše nove ministrice, da ni problem Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, da je predvideno strateško spremembo, ki je bila še pol leta nazaj glavni problem, dala v predal, to ni glavni problem. Torej, podlage, ki jih je vaša vlada, ki jih je Golobova vlada in celotna koalicija dobila pred letom in pol, ko ste prevzeli oblast, so bile dobre.

in vi ste ob prevzemu oblasti dobili na mizi in v finančnih predalih in finančnih blagajnah, če želite, dokončno izpogajane vse finančne okvire za naslednjih sedem oziroma devet let. Dobili ste 3,3 milijarde kohezijske ovojnice do obdobja do konca leta 2027 oziroma do konca 2029, od katere ni bil porabljen še niti evro. Dobili ste Načrt za okrevanje in odpornost takrat v višini milijarde 890 nepovratnih sredstev, ki je bil kasneje znižan za 300 milijonov zaradi ugodnih kazalcev glede stopnje gospodarske rasti, stanja zaposlenosti in zaposlenosti mladih, kar so bili tudi trije kriteriji po evropski uredbi, na podlagi katerih se je naredil dokončen izračun, in skoraj tri milijarde evrov nepovratnih [sredstev] iz naslova Načrta za okrevanje in odpornost. Niti evro od tega, razen 110 milijonov za železniško infrastrukturo, ni bil porabljen, vse ostalo je bilo v blagajnah, v predalih. Seznam naložb, ki naj bi se s tem denarjem izvajale, je tako na področju oskrbe starejših 18 domov za starejše, večje investicije na področju zdravstva, šolstva, izobraževalne infrastrukture in tako naprej, da ne naštevam vsega, ker je bilo tega res ogromno, ker je bila usmeritev prejšnje vlade, da je treba preiti od mehkih h konkretnim projektom in zaradi tega je bila kohezijska ovojnica narejena drugače in drugače tudi Načrt za okrevanje in odpornost, kot so se delali okviri v preteklih obdobjih. Seveda ste dobili tudi ostanek sredstev iz kohezijske ovojnice 2014–2020 v višini cirka milijarde 300 milijonov evrov, če temu prištejemo še še okvir slabih 300 milijonov dodatnih sredstev tako imenovanega REACT-EU, kjer pa so bila ta sredstva razdeljena približno na tri segmente – tretjina podpori gospodarstvu, tretjina zdravstvu in tretjina oskrbi starejših oziroma konkretno 18 domovom za starejše. Se pravi, vse skupaj ste v blagajnah dobili 6,1 milijarde potenciala in 3 milijarde povratnih sredstev, kjer je prejšnja vlada zavezala samo 700 milijonov evrov. Zakaj? Zaradi tega, ker v tistem trenutku, ko so se ta sredstva zavezovala, ni bilo znano, kakšni bodo pogoji in Slovenija je imela takrat izjemno ugodno dostopnost do posojil in izjemno nizke obrestne mere. Ta sredstva so ostala in so še zdaj ostala po vašem prihodu. Nekaj več o tem tudi potem v nadaljevanju. Potem ste imeli dobre podlage za začetek nekih reform, vseh ni bilo mogoče zastaviti v roku dveh let, tudi zaradi covid krize, ne v takem obsegu, kot bi jih lahko, ampak ena izmed bistvenih je bila mini davčna reforma, sprememba Zakona o dohodnini, ki je veljala v letu 2022 in je s povišanjem olajšav zvišala plače ljudem. Bil je nastavek, da se bodo plače z dvigovanjem te splošne olajšave do leta 2026 dvignile toliko, da bo zaposlenemu v končnem letu ostala približno ena plača več v žepu. Kaj ste vi naredili, ko ste prišli na oblast? To ste ukinili. Ohranili ste sicer olajšavo za leto, ki se je že takrat iztekalo, zmanjšali olajšavo, ki je bila predvidena za letošnje leto, ukinili olajšave za naslednji dve leti in dvignili ostale davke. En izmed bistvenih [davkov], s katerim ste še povišali najemnine in s tem poslabšali dostopnost do stanovanj za mlade, je davek na oddajo stanovanj v najem, ki ste ga podvojili, ob nesprejetju drugih ukrepov. Potem ste dobili na mizi sistemsko urejeno oskrbo starejših za naprej, kar ni bilo mogoče urediti 20 let v tej državi. In prejšnja vlada je ta del zastavila v okviru Načrta za okrevanje in odpornost ravno zaradi tega, da ne bi katerakoli vlada, ki bi prišla za nami, ponovno vrgla te stvari v koš. A glej ga zlomka, tudi to ste sfižili in spridili. Sfižili in spridili najprej tako, da ste zakon, ki bi moral veljati že od 1. januarja letošnjega leta in po katerem bi imeli starejši, predvsem oskrbovanci v domovih za starejše, številne ugodnosti, pa tudi tisti, ki živijo doma in potrebujejo pomoč drugih, ste to uveljavitev, kar se tiče starejših, ki živijo v domovih za starejše, prestavili, pazite, ne na 1. 2024, za kar so vam dali mandat volivci po tistem, ko ste jih zmanipulirali z vašim referendumom, ker so mislili, da glasujejo za uveljavitev, ne pa proti njej, in so vam rekli, okej, za eno leto naj se odloži, ker ste jih zmedli, da zakon kao ni izvršljiv

Da ne govorim še o drugih določbah, kjer se zamik prenaša in prestavlja, razen oskrbovalca družinskega člana, ki pa se tudi ne bo začel izvajati s 1. januarjem 2024, ker so predhodni postopki, ki so potrebni za to, da pride do tega, da nekdo dobi to upravičenje in dovoljenje, ustrezno odločbo, tako dolgi, da jih pred aprilom ali majem prihodnje leto ne bo. Pa še pogoji so taki, da je v veliki meri lahko veliko arbitrarne presoje pri tem, kdo je do tega sploh upravičen in kdo ni. Zakon Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je bil sprejet decembra 2021, je bil ustrezna podlaga. Omogočil bi starejšim ustrezen pristop, ustrezno oskrbo, zagotovo tudi nek sistemski vir za financiranje, tako tiste oskrbe, ki jo potrebujejo starejši na domu, kot tistega dela, kjer so zdaj ljudje prepuščeni sami sebi, in najhujši primeri so tisti, kjer potrebujejo najvišji nivo oskrbe, ker je ta najdražja iz dveh razlogov. Prvič zaradi tega, ker ker so obremenjeni s plačilom teh storitev. In drugič zaradi tega, ker zaradi nesistemske ureditve tega področja ne zagotavljate sistemskega vira financiranja za ljudi, ki delajo v teh institucijah. S temi gasilskimi ukrepi, z dodatnim zalaganjem denarja iz proračuna vsako leto, 30 in nekaj več milijonov evrov, evrov, omogočate, da se pokrije tisti del poviševanja plač, ki ste ga naslovili z vašo kao reformo plačnega sistema v javnem sektorju oktobra lani in aprila letos, kjer ste javnemu delu povišali plače, s tem ste pa povzročili spiralo povišanja cen tako storitev v domovih za starejše kot storitev v vrtcih, šolah in na vseh ostalih segmentih. Torej, na nobenem od teh področij, kjer bi bilo treba dejansko pristopiti na sistemski način, niste pristopili na ta način, ampak ste stvari reševali z nekimi gasilskimi ukrepi. In to, kar je najbolj škodljivo in najbolj narobe, je, da ste pravice, ki so bile [pridobljene] z zakonom iz decembra 2021, zdaj govorim glede starejših, ljudem vzeli. Vzeli ste jim te pravice. In vi, vaš minister Maljevac si upa ob tem trditi, kako je vaša vlada in vaše novoustanovljeno ministrstvo po dolgih 20 letih končno uredilo sistem dolgotrajne oskrbe. Da vas ni sram! Da vas ni sram! Ljudem ste vsaj to pravico, kar se oskrbe starejših v domovih za starejše tiče, zamaknili ne za dve leti, ampak za tri leta, za tri leta in seveda uvedli nov davek od 1. julija prihodnje leto, ki ga bodo plačevali vsi, tudi upokojenci. Potem ste imeli, ko ste prišli na oblast, na mizi nek zakon, ki je na nek sistemski način omogočal dolgoročno zagotavljanje nekega finančnega vira za izboljšanje infrastrukture na področju javnega zdravstva, tako na primarnem nivoju, sekundarnem kot terciarnem nivoju. Zakon ima finančni okvir v višini dveh milijard evrov do leta 2030. In v njem so bili konkretni projekti, konkretne usmeritve, na katerih področjih bi bilo treba okrepiti ta sistem. In potem poslušamo s strani Levice in levičarjev, ultra levičarjev v Gibanju Svoboda, kako Slovenska demokratska stranka in druga opozicijska stranka rušita sistem javnega zdravstva. Pa vi ga rušite od prvega trenutka, ko ste prevzeli oblast, oprostite. Vi rušite sistem javnega zdravstva s tem, kar počnete. Dokončno ste piko na i oziroma smrtni udarec zadali s to nepremišljeno potezo o preoblikovanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezni davek, v obvezni prispevek, ker ste na eni strani onemogočili prenovo tega sistema,ki bi ga bilo treba sicer prenoviti, ampak ne na tak način, ker se vsebinsko

zdaj s temi dokumenti rešujete situacijo tako, da ne bi bilo izpada 100 milijonov evrov iz naslova dohodnine, ker bi po tem, kar ste vi sprejeli, dejansko tisti z najvišjimi plačami plačevali pol manj kot plačujemo danes. Ampak tega aprila očitno niste vedeli ali kaj? Če boste zdaj to sprejeli in bo nekdo sprožil formalni postopek, bo ta zadeva zaradi ustavne spornosti seveda padla in bo dodatnih 100 milijonov luknje v državnem proračunu. In v proračunu ste zagotovili, da bo treba to razliko, ker pač ne bo zadostovalo za zagotavljanje obsega storitev, ki ga sedaj pokriva dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ker ta premija, ki jo bomo plačevali, ne bo zadostovala, boste tu iz proračuna dali 180 milijonov evrov. Ja od kod pa bo prišel ta denar? Oprostite, kdo ga bo dal? Verjetno vsi ljudje prek davkov, zaradi tega se pa davki povišujejo, ker se ta način, ta pristop enostavno ne izide. In potem ste lani, ko ste prevzeli oblast, 1. junija, podedovali tudi ne najbolj ugodno situacijo kar se tiče inflacije, ampak vseeno neko zmerno stopnjo na nivoju okrog 5 %,

Poleti, ko ste na hitro podražili nafto, naftne derivate in vse ostalo, okrog binkošti je bilo to, in ker ste to napovedali en teden pred tem praznikom, ste naredili še zmedo in zastoje na črpalkah in ljudje niso mogli priti niti do goriv in tako naprej. teh odločitev, ki govorijo o tem, da nekako vodite neko nekonsistentno, zmedeno, čudno politiko, ki naj bi sledila neki poenostavljeni računovodski logiki v javnih financah, ki ni dobra, trpijo vsi državljani te države. Tega sicer neposredno, takoj, v tistem momentu, ko vi te odločitve sprejemate, ne občutijo, ne občutimo, ampak na dolgi rok se pa to zelo, zelo občuti. Če gremo danes povprašat povprečnega državljana, kako debela je njegova denarnica danes in kako je bila debela pred dvema letoma, razen redkih izjem ne bo nobenega, ki bo rekel, da je danes debelejša, kljub inflaciji, kljub povečanju prihodkov in plač na nekaterih segmentih in tako naprej, ampak je tanjša. je tanjša. Ne drži, da se z ukrepi, ki jih ima na voljo vladajoča politika, ne zna, ne da na ustrezen način vplivati oziroma brzdati inflacijo. Kot ne drži, da se z ukrepi, ki jih ima na razpolago Vlada in vladajoča politika, ne da vplivati na to, ali bo neka gospodarska rast šla navzgor ali navzdol. Res je, da smo del nekega širšega prostora,

ampak Slovenija je po zaključku covid krize beležila eno najvišjih gospodarskih rasti, bili smo na drugem ali tretjem mestu v svetovnem merilu, ne samo v evropskem merilu. Zakaj? Zaradi tega, ker so bili pravočasno sprejeti ukrepi prek zakonodaje PKP, ki so omogočili na eni strani, da se zaradi krize ljudi ni odpustilo, na drugi strani, da so ta podjetja, ki so te ljudi obdržala, tudi preživela, in na tretji strani, seveda, da se je po tistem, ko je bilo te krize konec, spodbudilo tudi povpraševanje na različne načine. Eden izmed teh mehanizmov, ki je bil zelo učinkovit in je imel multiplikativne učinke na spodbujanje povpraševanja, so bili turistični boni, eden izmed najpomembnejših pa je bil seveda povezan s temi nepovratnimi in povratnimi evropskimi sredstvi, to je pa zagon investicij, ki se je zgodil v tistem času tako na področju javnega sektorja kot na področju zasebnega sektorja. tega smo pač beležili te številke, kot jih beležimo. Zdaj smo pa v neki drugi situaciji, tretje četrtletje na drugo četrtletje beležimo 0,1-odstoten padec gospodarske rasti. Na koncu leta bomo verjetno beležili slab ali pa dober odstotek. Drugo leto, če bodo ukrepi primerni, ampak ta proračun za naslednje leto ne govori o tem, da bi bili v njem primerni ukrepi, na bi bila okrog 2 ali pa 2,2-odstotna gospodarska rast, kar so pa popolnoma drugačne okoliščine, kot smo jih bili vajeni leta nazaj. Ob tem, da je seveda še dodaten razlog in dodatna težava ta visoka stopnja inflacije – v evropskem merilu smo tretji po višini inflacije, 6,9-odstotna, ki potegne za sabo seveda težave na številnih drugih področjih. Pri tem si ni mogoče zatiskati oči. Normalno je, da če pride do tega,

ste vi pri teh ukrepih v lanskem letu popolnoma spregledali eno pomembno skupino ljudi, ki jih je ta inflacija najbolj prizadela, ker Statistični urad ugotavlja, da je največji učinek na to, da je inflacija pri nas tako visoka, cena energentov in hrane, življenjskih potrebščin oziroma hrane. Cene energentov. Kaj ste vi delali v zadnjih mesecih pri cenah energentov? Maksimalno ste navili trošarine in s tem polnili proračun, ampak s tem ste seveda povzročili, da so se ta inflatorna pričakovanja in inflacijska stopnja še povečevala, kar je imelo bistveno več negativnih učinkov kot tisti učinek, ki ste ga prejeli prek povišanega deleža trošarin v proračunu. Glede na to, na kakšnem nivoju so danes cene na svetovnih trgih naftnih derivatov, bi lahko bila pri nas nafta bistveno cenejša, na vsak način pa bi bila lahko vsaj tako poceni, kot je na sosednjem Hrvaškem, in ne drži to, kar je razpravljala ena od vaših poslank, kako imamo mi najnižje cene. Nimamo. Na jugu imamo neko državo, saj ne meji Slovenija na Jadransko morje, ampak je tam vmes še neka država med Slovenijo in Jadranskim morjem, ki se ji reče Hrvaška, in ta država ima bistveno cenejše cene pogonskih goriv, sprejela pa je tudi številne druge ukrepe na področju blaženja posledic dražitve hrane. Danes je kolega Rado Gladek že omenil, saj imamo te mehanizme, države imajo 5-odstotni DDV ali pa še kaj drugega na področju prehranskih in ostalih izdelkov, imamo tudi sisteme, ki omogočajo podporo ljudem, ki so najbolj prizadeti, ampak tega vi niste uvedli, vi ste uvedli košarico, virtualno košarico

Je pa treba povedati, da dejansko v zadnjem obdobju cene niso več naraščale in da so se zaradi drugih okoliščin, ki niso odvisne od vaših politik, začele nekatere dejansko zniževati in približevati nekaterim cenam, ki so veljale v preteklosti, tega pa pred pol leta, ko ste vi utemeljevali, kako se te cene znižujejo, ni bilo, in to je bil en izmed glavnih glavnih parametrov, da se je inflacija zgodila na takem nivoju, kot ga imamo danes. In kaj je zdaj posledica tega? Zdaj je posledica tega seveda pričakovanje, da se plače povečajo, da se pokojnine povečajo, da se socialni transferji povečajo, kar so čisto normalna pričakovanja. Vaš odgovor na to je ne, socialni transferji se pa več ne bodo usklajevali. Potem, ko je bil revolt prevelik, no, ja, pa naj se usklajujejo

In ko smo imeli tukaj obravnavo interpelacije zoper vlado, smo gledali graf, ki ga je predvajal vaš predsednik, gospod Golob, kjer je pisalo, kako ste zagotovili rekordno uskladitev pokojnin. Nekaj podobnega, kar zdaj blefira Luka Mesec s to rekordno uskladitvijo prihodnjega januarja za 8,2 %. Najprej morate upokojencem dati tisto, za kar ste jih okradli v enem letu, se pravi, dali ste jim 50, prejšnja vlada je naredila 90-odstotno uskladitev, pri 4,9-odstotni inflaciji so bile pokojnine usklajene za 4,2 % februarja 2021, potem pa narediti pošteno uskladitev glede na podatke, ki bodo znani za letošnje leto, ko bodo dokončni. In to ne bo samo ta uskladitev, kot ste jo napovedali, ampak bi morala biti višja, če so v tej državi vsi nekako približno enakopravni.Ali so tisti, ki so si s trdim delom zaslužili pokojnine, manj vredni kot tisti, ki iz takih ali drugačnih razlogov ne morejo delati, pa so lani dobili 100-odstotno uskladitev, letos naslednje leto ste jim jo pa hoteli celo preprečiti? Pa otroški dodatki in vse ostalo, kar spada v ta segment, ker so družine z otroci seveda v tej draginji, ko se je vse tako podražilo, še najbolj obremenjene. Potem, ko se govori o tem, da se je to naredilo zaradi tega, ker ni sredstev v javnih financah, v državnem proračunu, smo pa poslušali, kako se ne da nič narediti s to negospodarno porabo davkoplačevalskega denarja tako imenovane nevladnike, kjer je zaradi koruptivnega razpisa odstopila vaša nekdanja ministrica Sanja Ajanović Hovnik, ampak teh 10 milijonov bo pa očitno ostalo, si jih bodo razdelili za nepotrebne projekte, za nič. Nobene dodane vrednosti ni od tega. Med temi nevladnimi organizacijami, ki so bile po tem razpisu upravičene do sredstev, ni niti ene od tistih, niti ene od tistih, katerim ljudje v okviru enoodstotnega deleža dohodnine, ki ga lahko sami namenijo tem društvom, nevladnikom in ostalim, namenjajo ta delež, ko je to mogoče. Niti ene od teh. Mislim, da so ljudje v lanskem letu namenili v okviru tega odstotka

13 milijonov evrov, vaša vlada je pa v letu dni samo 72 ostalim, med katerimi ni nobenega od teh, razdelila 16 milijonov evrov. Za to pa je denar. Se pravi, to so te politike, ki govorijo o tem, da ta vlada ne razume, zakaj je dobila mandat. Ni dobila mandata za neko plenjenje, za pokrivanje nekih virtualnih idej, za financiranje paravladne civilne družbe ali zaradi tega, da bodo kolesarili takrat, ko bo to spet potrebno. Niste zato dobili mandata, ne glede na vse. Ta mandat ste dobili zaradi tega, ker ste pač takrat ljudi uspeli prepričati, da boste vi delali bolj transparentno, boljše, bolj učinkovito, bolj gospodarno in tako naprej, ampak rezultati zdaj po letu dni in pol kažejo, da ni tako in tisto, kar je najbolj zaskrbljujoče, je to, da ta napoved v teh dokumentih, ki jih danes obravnavamo, kaže, tudi za naprej priča financiranju nekaterih projektov, ki ne bodo pomenili, kot sem prej omenjal, boljših storitev za ljudi na praktično nobenem izmed omenjenih področij. Če smo čisto pošteni, saj je proračun nek okvir, kjer se lahko s pametno razporeditvijo sredstev, pametnim načrtovanjem, pametnim pristopom in ustreznimi spremembami zakonodaje, ki debirokratizira postopke, ne pa jih dodatno birokratizira, to, kar zdaj vi počnete, da zagotoviti, da se jim ta denar, ki ga ljudje prispevajo prek davkov, prispevkov in na različne druge načine, na nek način tudi vrne, saj je to po moje smisel nekega gospodarjenja z javnimi financami. To je denar od ljudi, saj to ni denar od ministrov, Vlade, nas poslancev, ampak je denar od ljudi, od njih prihaja in mi vsi smo odgovorni, da se ta denar čim bolj učinkovito porabi. V teh proračunih, oprostite, mi ne vidimo, da zaradi teh silnih milijonov, stotin milijonov, milijard recimo čez dve leti dve leti ne bo čakalnih vrst. Gotovo bodo izboljšane nekatere infrastrukturne kapacitete, ker je bilo kar nekaj sredstev zagotovljenih že v prejšnjih mandatih za ta namen, ampak splošno gledano, glede na to, da ni bilo nobene sistemske spremembe, take, kot ste jo napovedovali, pa ukrepi, ki jih peljete v zadnjem obdobju, ne vodijo v krepitev zdravstva,

Tam, kjer imajo državno zdravstvo, funkcionira približno na tak način, da človeku, ki pride s prestreljeno nogo, dajo listek in mora iti v lekarno po material, da ga zašijejo. Tega si verjetno ne želimo v tej državi. Namenoma sem karikiral zaradi tega, da bomo razumeli, o čem se pogovarjamo. In nismo daleč od tega, oprostite. Mislim, da smo zelo blizu temu, da bodo do kvalitetnih in pravočasnih storitev na področju zdravstva zaradi vaših neukrepov lahko dostopali samo tisti, ki si jih bodo lahko plačali. Potem je verjetno ena izmed glavnih prioritet, da se ta sredstva uporabijo tudi za to, da imajo ljudje približno enake pogoje, ne glede na to, v katerem delu države živijo, na področju izobraževanja, na področju dela in na področju dostopa do storitev in, če želite, tudi na področju infrastrukture. Ampak zaradi tega, kar je zdaj v proračunih, ne vidimo, da se bo kaj bistveno izboljšalo v naslednjih dveh letih, ne javni potniški promet, ne bodo se odpravili zastoji na avtocestah, napovedi nekaterih sprememb gredo celo v napačno smer. Potem je en izmed pomembnih

ki omogoča, da lahko normalno funkcioniramo. In kaj se nam dogaja v zadnjem obdobju? Namesto da bi poskrbeli za dvig splošne varnosti, se varnostna situacija v tej državi vedno bolj poslabšuje. Nezakonite migracije so v zadnjem letu dni podvojene. Zaenkrat še obstajajo ventili, da ti ljudje, ki zlorabljajo azilne postopke, ne ostajajo v Sloveniji, ampak to se verjetno ne bo več dolgo dogajalo in mi bomo imeli velikanski varnostni problem. Zakaj? tega, ker ste, ko ste prišli na oblast, začeli odstranjevati ograjo in se delali iz tega dobesedno norca, namesto da bi mejo zaščitili, sredstva, ki so za to namenjena, koristno uporabili in s tem dosegli več učinkov na različnih področjih. Ne bi vam bilo treba ob vašem govorjenju, kako niso bila zagotovljena sredstva v proračunih 2023 in 2024 za dolgotrajno oskrbo, kar smo vam dokazali, da ne drži, teh sredstev znižati in jih nameniti nezakonitim migracijam.

Torej, številke vas demantirajo in govorijo o tem, da te usmeritve, ki jih peljete, ne gredo v pravo smer. podedovali neko dobro situacijo, pa je niste izkoristili na ustrezen način, se pa spomnite, kaj je bil vaš glavni fokus, ki ga je zdaj v teh dneh vaš predsednik ponovil po tistem, ko je najprej iskal izdajalce v lastnih vrstah, potem pa še sovražnike med opozicijo. Mimogrede, za mene nobeden od koalicijskih poslancev ali pa ministrov ni sovražnik, ampak smo politični tekmeci in smo tukaj zaradi tega, da prek naših pogledov sprejemamo najboljše odločitve, ampak tako je izjavil vaš predsednik – sovražniki, da ste pač čistili janšiste po policiji, po RTV, po državni upravi. Spomnite se seznama za odstrel v prvem tednu po nastopu vašega mandata in čistili ste seveda po vseh institucijah, po javnih ustanovah, po bolnicah in vsepovsod, nastavljali potem vaše kadre. Eden od teh, ki je baje kajakaški kolega vašega predsednika Vlade in vodi največji klinični center v Ljubljani, UKC, je pridelal v devetih mesecih 33 milijonov evrov izgube. Pol leta ste prejšnjega direktorja odstavljali prek KPK, češ da je objavil koruptivni razpis za celovito prenovo UKC, ki bi bil financiran iz nepovratnih evropskih sredstev REACT-EU, ga odstavili, v tem času je nastala taka zamuda, da se tega ni več dalo izpeljati do konca letošnjega leta in KPK je ugotovila, da je bilo s tistim razpisom vse okej. Se pravi, odstavili ste direktorja, ki bi ta projekt izpeljal z evropskimi sredstvi, postavili ste direktorja, ki je pridelal 33 milijonov evrov izgube in potem vi zdaj govorite, kako prejšnja vlada ni realno zastavila časovnic. Lepo vas prosim. Da ne govorim o tem, da bodo zdaj trpeli bolniki, osebje, ker bo ta celovita prenova trajala bistveno, bistveno dlje, kot bi trajala, če bi se takrat zaključila do konca. In finale,

ker je bilo prej govora s strani državnega sekretarja Omladiča, da stane postelja v enem od domov za starejše 100 tisoč evrov. So različne postavke, infrastruktura, ne vem kaj, ampak v tej vaši negovalni bolnici, kjer ste izbrali izvajalca za 15 milijonov evrov,druga konkurenčna ponudba kompetentnega izvajalca, kompetenten je zaradi tega, ker je prenovil hotel na Brdu pri Kranju v rekordnih štirih mesecih za triinpolkrat nižjo ceno, kot ste ga nameravali prenoviti v času Šarčeve vlade, je bila pa za 4,3 milijone evrov nižja. Tam bi pa dali 250 tisoč evrov za posteljo v negovalni bolnici. In v načrtu razvojnih programov imate še vedno številko 15 milijonov, niste je znižali,

Prva je bila ta odločba, ki sem jo kot takratni minister podpisal za to negovalno bolnišnico, prva, pred Ljubljano, pred Novim mestom, pred Mursko Soboto, pred UKC. Torej, hočem povedati, da so bile vse okoliščine in vse podlage, ki ste jih imeli, ko ste prevzeli oblast, take, da bi seveda normalna koalicija in ena normalna vlada, ki ji je mar za ljudi in državo,

in minister Mesec, ki je znan po tem, da trosi čudne izjave pred volitvami, pred letom in pol, lani, ko smo sprejeli ta zakon, ki je znižal davke, ki je povišal olajšavo pri dohodnini in s tem omogočil ljudem, da jim je ostalo več v žepu, je izjavljal, da bo to povzročilo 800-milijonsko luknjo v proračunu, ker bo toliko manj dohodnine priteklo iz tega naslova v proračun. Pustimo to, da je itak govoril na pamet in mimo, ker mislim, da je cela dohodnina nekaj več kot milijardo. Ampak kaj se je zgodilo lani? 50 milijonov več je priteklo ob nižjih davkih. Ob nižjih davkih je v proračun priteklo 50 milijonov evrov več dohodnine. Zakaj? Zaradi tega, ker je zaposlenost rekordna in se ta trend še vedno nadaljuje in vzdržuje, hvala bogu.

Luka Mesec pravi v soboto na odboru: »V zadnjih 20 letih na področju javnih stanovanj z vladne strani ni bilo narejeno dobesedno nič.« Ja, Levica vlada v teh zadnjih 20 letih 13 let, če ni bilo narejeno nič, je večinoma potem odgovornost na Levici? Pa ne drži, da ni bilo narejeno nič. In potem pravi v nadaljevanju, da podkrepi, kako zdaj vaša vlada in vaše ministrstvo, ne vem, ali je njegovo, ker to ne sodi v njegov resor, ampak pod gospoda Maljevca, citira sedanjega direktorja in prejšnjega direktorja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, ki je direktor že osem ali devet pravi, da je zelo zadovoljen s sodelovanjem z ministrstvom in z državnim sekretarjem dr. Klemnom Ploštajnerjem, da sta v stiku skoraj vsak dan, pogosto tudi do poznih večernih ur, procesi tečejo v pozitivni smeri, veliko bolj kot v prejšnjih vladah in lahko samo pove, da brez njega ti premiki ne bi bili mogoči. In to je nekako Luka Mesec predstavil kot bistven napredek pri tem, da boste dosegli 30 tisoč, 20 tisoč ali dva, tri tisoč stanovanj. Koliko stanovanj? Ker so te številke podobne tistim, ki jih je predsednik Vlade, Golob, izjavljal glede števila ministrstev, iz 20 na 12 in 7, potem pa spet smo ostali na 20. Da ne bom jaz tega problematiziral, vam preberem, kaj je isti direktor povedal dva ali tri mesece za Glas gospodarstva, 11. julij 2023, tukaj ga pač novinar vpraša: »Pred volitvami je Levica napovedovala, da se bo zgradilo 30 tisoč stanovanj, nato je sledil popravek 20 tisoč. Zdaj na Ministrstvu za solidarno prihodnost pravijo, da bodo zgradili 5 tisoč do leta 2026.« In je odgovor tega direktorja: »Zadnja verzija, torej 5 tisoč do leta 2026, sledi staremu stanovanjskemu programu in napovedim prejšnjih vlad.« Torej, ne samo napovedim prejšnjih vlad, jaz sem to že večkrat v tej dvorani povedal, pa je treba očitno še enkrat ponoviti. Marca 2021 je prejšnja vlada, ki jo je vodil gospod Janša, potrdila petletno dolgoročno stanovanjsko politiko Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, v kateri je do leta 2026 predvidena izgradnja pet tisoč javnih najemnih stanovanj po celi Sloveniji. Ta politika se sedaj tudi nadaljuje in uresničuje. In to, kar je prej državna sekretarka z Ministrstva za finance naštevala, ta gradbena dovoljenja, to so vse ti projekti, ki so bili zastavljeni že prej. Tukaj je edina stvar, s katero se je mogoče strinjati z Mescem, da se tega ne da narediti čez noč. Jasno, da ne. Omenjala je Koper, Dolenjsko, rekla je okrog 100 stanovanj, 91 jih je, to so vse stvari iz prejšnjih obdobij, podobno tudi Maribor – 400 stanovanj, Pekrska gorca in tako naprej. Torej, vse to, kar se izvaja, se izvaja zaradi odločitev prejšnjih vlad. Zaradi odločitev vaše vlade se po mojem vedenju ne izvaja niti en projekt na stanovanjskem področju, ko gre za javna stanovanja. Niti en. Ste pa, hvala bogu, nadaljevali razpis, ki je bil objavljen v času prejšnje vlade, za razdelitev 60 milijonov evrov iz Načrta za okrevanje in odpornost za stanovanja, ste ga nadaljevali, ker nekje niste nadaljevali teh politik, vemo, da ste ustavljali projekte, in na tej osnovi tudi razdelili ta sredstva za tisoč 32 stanovanj, večino Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije – 770, ostalo pa po različnih krajih občine, glede na to, kako so se pač občine oziroma njihovi občinski skladi prijavljali

ampak ocena je, da je trenutna operativa glede na vse to, kar se izvaja in kar je predvideno, da se bo izvajalo v prihodnjih letih v Sloveniji, še posebej v povezavi z investicijami zaradi poplavne obnove, obnove, nesposobna to izpeljati, predvsem pa je nesposobna to izpeljati, če ne bo prišlo do bistvene spremembe administrativno-birokratskih zavor pri gradbeni in in prostorski zakonodaji. To sta dva bistvena momenta, ki preprečujeta, da bi se to, kar napovedujete, lahko zgodilo, se bo pa v vašem mandatu gotovo tudi zgodilo, ampak ne zaradi vaših odločitev. odločitev. Seveda, pomembno je, da vsaka vlada gleda nekako naprej na dolgi rok, čim širše, in da

da bi bile sprejete na ta način, ker najhuje je, da pride neka vlada in da dobi, bom poenostavljeno povedal, prazne predale. Zelo težko je potem delati naprej in interes vseh nas, tudi tudi vladajočih poslancev, bi moral biti, da nekako vladno ekipo prepričate, da ta način, ki je sedaj ubran, ni ustrezen. V letu 2025, kot je bilo že povedano, bomo priča številnim novim obremenitvam, prihaja nov davek za starejše, ki ste ga uzakonili vi, s 1. julijem 2025. Plačevali ga bodo vsi, tudi upokojenci, 1 %, %, samostojni podjetniki in še nekateri ostali poklici 2 %, tako da je ta dodatna obremenitev nekaj podobnega, po našem mnenju, kot je bila obremenitev, ki ste jo na horuk uvedli s tem tako imenovanim solidarnostnim davkom, potem ste pa po dveh mesecih ugotovili, da to ni dobra pot in da ni potreben. Bojim se, da tudi tukaj stvari niso zastavljene na tak način, pomenijo pa na dolgi rok neko dodatno obremenitev, ki bo pomenila, da bo naše gospodarstvo zaradi vsega tega in tudi zaradi drugih dajatev, ki jih napovedujete,še manj konkurenčno, kot je konkurenčno danes. danes. Prej smo govorili o tej gospodarski rasti, neugodnih napovedih za naprej. Še posebej je ta zadeva problematična v luči tega, kar se je zgodilo poleti letošnjega leta, ko je bilo avgusta ugotovljeno, da gospodarska rast lani ni bila 5,4-odstotna, ampak polovico nižja, 2,5-odstotna. Ti podatki govorijo o tem, da vprašanje, koliko je sploh mogoče verjeti nekim napovedim, ne glede na to so pa te napovedi za naprej tako in tako nizke in problematične, da govorijo o tem, da bi bilo treba v največji možni meri zagotoviti največjo operativnost pri koriščenju tistih finančnih virov, ki jih imamo na voljo in ne obremenjujejo žepov ljudi. To so v največji meri evropska sredstva, in to tista, ki so nepovratna. Tukaj je bilo rečeno, da se bo iz te kohezijske ovojnice 2021–2027 prerazporedilo 800 milijonov evrov sredstev. Zdaj smo konec leta, ne vem, nikjer nismo zasledili, ne slišali, da bi bilo kaj narejeno na tem področju, pa bi moralo biti, ker če gre za te prerazporeditve, je to eden pomembnih finančnih virov, ki bi ga bilo mogoče koristiti tako v letu 2024 kot v letu 2025. Ne obremenjevati s tem ostalih javnih financ in posledično žepov ljudi, ker ta logika, ki ste jo ubrali na enem drugem področju, ko ste enostavno zaradi tega, ker ste pač na posameznih delih zamočili iz takih ali drugačnih razlogov, da nekaj ni mogoče izvesti v določenem roku, ta logika ni dobra in daje potuho tistim, ki so pač zadolženi za to, da se nekaj izvede. Moram pa povedati, da ta argumentacija, da se, recimo, infekcijska klinika v Mariboru ne financira iz nepovratnih sredstev Načrta za okrevanje in odpornost, niso bili pravočasno pripravljeni postopki, ne drži. Glede na postopke, ki jih je kot inženir peljal DRI, družba za razvoj investicij, državna družba, zelo dobro veste, da bi lahko bila ta klinika izpeljana v rokih, ampak interes je bil nek drug. Prej sem povedal gospodu Sajovicu, ki je tukaj govoril neresnice, da če je še marca letos

potem ni razlog za to v prejšnji vladi, pa moram reči, da ni razlog tudi zaradi tega, ker imate zdaj v načrtu razvojnih programov predvideno, da se zaključi do 30. načrt za okrevanje se pa zaključuje v letu 2026. Tukaj piše, da bo konec 30. 9. 2025 in razporeditev sredstev v treh letih do leta 2025, ampak ne evropska sredstva, pač pa proračunski viri, proračunski viri, gre pa za 55 milijonov evrov. Nekaj podobnega je bilo s prenovo UKC, 50 milijonov evrov, nekaj podobnega je bilo z negovalno Maribor, 10 milijonov evrov, nekaj podobnega je bilo z bolnico Šempeter, 8 milijonov evrov, tudi ne iz evropskih virov, ki so bili zagotovljeni.

da boste rešili ta evropski denar. To ni prava pot. Za zaključek bi rad povedal še nekaj, kar moram reči, da mi osebno res ni všeč. Ko se je zgodila ta naravna nesreča, poplave med 3. in 4. avgustom, kakšen teden ali dva za tistim se je pojavil nek medijski spin portala, ki je bil financiran, ne vem, če je še danes, iz Golobovega GEN-I, ker ta portal Necenzurirano obvladujejo Primož Cirman, čigar soproga je šefinja urada za informiranje pri predsedniku Vlade, Tomaž Modic, ki je strokovni sodelavec vaše preiskovalne skupine, ki jo še danes vodi, od četrtka je več ne bo, gospa Mojca Šetinc Pašek, kot slišimo, je izdajalka, ki ste jo izključili iz stranke, in tretja oseba, ki vodi to zadevo, je gospa Vesna Vuković, ki do danes ni znala pojasniti, zakaj je od GEN-I dobila 103 tisoč evrov, za kakšno storitev je dobila ta sredstva. In v tem mediju,

občine Črna na Koroškem in ostale koroške občine ter občine v Zgornji Savinjski dolini niso dobile sredstev za poplavno zaščito zaradi tega, ker jih je prejšnja vlada, torej Janševa, črtala v Načrtu za okrevanje in odpornost, kar kar je popoln spin iz več razlogov. To sem pojasnjeval že ne vem kolikokrat in danes poslušam vašo poslanko Leno Grgurevič, ki ponovno palamudi in govori tukaj neumnosti glede infekcijske klinike v Mariboru in vsega ostalega,

in na podlagi te karte so vse te občine na Koroškem in v Zgornji Savinjski dolini v tem dokumentu. To je popoln spin. Je pa bilo seveda treba, tako kot pri vseh ostalih ukrepih, pripraviti ustrezne podlage, ustrezno dokumentacijo, ustrezna dovoljenja in ker se je nekoč v preteklosti tudi z neko, bom rekel, politično manipulacijo zrušila novela Zakona o vodah, ta birokracija ni uspela vsega sprocesirati v vseh primerih in zaradi tega so se stvari zavlekle, ne pa zaradi tega, ker tega pri tem dokumentu ne bi bilo.

dvigovanje bremen in kila, da je ne izpostavljam nevarnosti, ampak vsaj to naj si prebere, da ne bo več obtoževala, manipulirala, govorila neresnic, ker najmanj, kar je, ko govorimo o nekih dokumentih in ko govorimo o o tem, kar je resna razprava, proračunski dokumenti tako za naslednje kot za leto 2025 so resni dokumenti, ni primerno, da izhajamo iz nekih klevet in obtoževanj, še posebej, če zanje vemo in ne delamo tega iz nevednosti. Torej, iz več razlogov te spremembe in dopolnitve ni mogoče podpreti. Jaz sem prepričan, da bo to v relativno kratkem času spoznala tudi koalicija, ampak se bojim, da bo takrat že prepozno. Hvala. Hvala. Želi še kdo razpravljati pri splošnem delu dopolnjenega predloga proračuna za leto 2025? Vidim, da je še [interes]. Odpiram prijavo. Imamo šest prijavljenih. Najprej dobi besedo gospa Sara Žibrat. Najlepša hvala. Kolega Černač, mislim, da ste govorili 54 minut, pa nisem zasledila ene vsebinske točke, ki ima zvezo s proračunom za leto 2025. Ne vem, zakaj ste si drznili primerjati vaše soočenje z epidemijo z našim soočenjem z inflacijo, saj ste dobili sami klofuto od Evropske komisije, ki je povedala, da ste se vi zelo neciljno in ne v skladu s priporočili soočali z epidemijo, medtem ko je bila vlada Roberta Goloba pohvaljena za soočanje z inflacijo in draginjo, saj je ne samo sledila priporočilom, ampak je priporočila pomagala tudi oblikovati, sploh na področju energetske krize. Potem ste govorili o neki zmedeni komunikaciji te vlade, pa ne vem, če ste že pozabili na slavni rek Naslednjih 14 dni bo ključnih ali pa recimo komunikacijo ministrice za izobraževanje, kjer šolniki še v nedeljo zvečer niso vedeli, kako bodo izvajali pouk v ponedeljek zjutraj. Potem ste omenjali cene goriva, tudi to ne vem, zakaj si sploh drznete govoriti o teh cenah. Naj spomnim, da ste vi odpravili regulacijo cen goriv in da so cene goriva potem v maju in juniju 2022, torej zaradi vaše vlade, dosegle rekordnih 1,66 evra za dizel, medtem ko pa smo mi sedaj po regulaciji to znižali na 1,54 evra na liter. Zopet, kakšno zvezo ima to s proračunom za leto 2025? Ne vem. Potem pa je še gospod Reberšek, ki je prav tako omenjal zakon o evidentiranju. Kakšno posledico bo imel, ve samo on, ampak želela bi pa vseeno, da končno obrnemo to retoriko, da gre pri evidentiranju delovnega časa za kazen za in da gre za nadzor nad zaposlenimi. Namen je namreč en sam, to je nadzor nad delodajalci, izboljšati pravice zaposlenega, ki bo imel jasen vpogled, tedenski vpogled v evidence in bo lahko točno ali mu je delodajalec pravilno obračunal vse ure dela, ali mu je obračunal nočno delo, ali mu je obračunal nadure in tako naprej

te opravljene ure dela lahko izkoriščajo in to predstavlja neko varnostno tveganje v prometu. Ne vem, zakaj se ne morete sprijazniti s tem, da gre za izboljšanje pravic delavcev in nabijate tu že devet ur o o tem evidentiranju, ki nima nobene zveze s proračunom. Zato prosim, če počasi zaključimo to debato, ker prehajamo v deseto ali že enajsto uro tukaj v parlamentu, pa ne bomo dobili nobenih nadur, ker funkcionarji nismo upravičeni do tega. Hvala. Naslednji dobi besedo mag. Darko Krajnc. Izvoli. Hvala za besedo, predsedujoči. Naj spomnim gledalke in gledalce, če še gledajo, da imamo debato o proračunu že cel dan, enajsto uro, s tem, da je o proračunu verjetno debate mogoče 20 %. Saj ne vem, kje začeti po enournem nabijanju vseh možnih tem, razen teme o proračunu, potem pa na koncu jokanje, da ni več na razpolago časa, da bi razpravljali o svojih lastnih amandmajih, pa ne bom šel na vse možne replike. Že uvodoma sem poudaril, da sta bila oba proračuna zelo dobro in konkretno predstavljena s strani državne sekretarke z Ministrstva za finance, gospe Jazbec, da so bili predstavljeni tudi argumenti za transparentnost, za porabo, ki je razvojno usmerjena, in če govorimo o proračunu za leto 2025 in o amandmajih v zvezi s tem, lahko ugotovim samo eno in isto, da so amandmaji 2024, 2025 identični oziroma podobni tistim za nazaj. Enim in istim postavkam se jemlje, to je pač neka fama, in sedaj na splošno na neke vedno iste Žalitev na žalitev, res strašno vsebinska razprava, ustvarjanje konfliktov, izrednih razmer, namesto da bi ponujali rešitve. Z eno besedo nisem slišal, kakšne spremembe si pa res potem želimo, če si sploh želimo spremembe. S čim se strinjate? Kje so rešitve? Ali naj država prevzame gospodarstvo in izplačuje plače?

Ker pa je gospod poslanec Černač grobo lagal in zavajal že n-tič, na n-to potenco, si bom pa jaz zdaj vzel čas in bom gospodu Černaču malo prebral, katere nevladne organizacije, ki jih vedno znova tako kritizirate, vse posplošeno, so pa dobile sredstva na tem razpisu, organizacije, ki jih tako dajete v nič. nič. Zanima me, ali menite,da te organizacije ne delajo pomembnega dela? Verjamem, da je večina njih tudi prejemnikov tistih sredstev, ki ste jih prej omenjali, da jih ne dobijo, tudi iz naslova dohodnine. Zavod za svetovanje in organizacijo KONC Ravne na Koroškem, socialno podjetje, Mladinski center Idrija,

Povod, zavod za kulturo, razvoj in socialno podjetje, Študentska svetovalnica Študentske organizacije Slovenije, Slovenska karitas, zavod Mirovni inštitut, SLOGA, Varna pot, Zavod za pomoč žrtvam prometnih nesreč, preventivo, vzgojo in izobraževanje. Bom katere izpustil, da ne naštevam čisto vseh, pa bom bolj take, ki jih boste še morda vi cenili, da so morda res pomembne v tej družbi. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica, Društvo gibanje za mladino, potem Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina, gremo dalje, Društvo za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju – Barka, društvo Hiša – društvo za pomoč in samopomoč socialno izključenih skupin, Šent – slovensko društvo za duševno zdravje,

Zavod za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza, zavod za pomoč družini in posameznikom VITICA, Gornja Radgona, svetovalno-izobraževalni zavod Uvid Rogaška Slatina, socialno podjetje Hiša!, Gasilsko društvo Ljubljana. Mislim, da če grem še naprej, lahko naštevam do jutri zjutraj. Slovenska fundacija Unicef, na primer, Zveza prijateljev mladine Slovenije. Nehajte tako zavajati, da so to kar neke, sigurno v vašem žargonu, levičarske organizacije, ki ne delajo nič dobrega v tej družbi. Cel kup slovenskih nevladnih organizacij je, ki delajo ogromno za ljudi in popravljajo tisto, celo naslavljajo zadeve, ki jih politika še ni uspela ustrezno urediti in nas spomnijo, kaj moramo še urediti v tej državi. Poslušanje, da je vse, kar ste naredili, vse, kar je dobrega v tej družbi, plod vaših preteklih vlad, vse, kar pa je narobe, pa je kriva ta vlada in mogoče še neke druge leve vlade. Da vas popravim, 10 let

tako da deset in 20 levosredinske, evo, če smo korektni, da bomo res korektno navajali. Vprašam vas še, kakšno državo smo dobili v upravljanje? Kakšno državo ste nam zapustili, večini novih poslanskih enot, ki smo se odločili sodelovati v tem procesu prenove te države? Ja, reforma, mi ne sprejmemo zakona, ki govori, da je to reforma in zdaj to spremenimo in zadeva v državi štima. Reforma je skupek različnih zakonov, ki na določenem področju določene zadeve naslovi bolje, kot so bile naslovljene do sedaj. Vedno znova se imate za nekega zaveznika gospodarstva, pa me zanima, če vas res tako skrbi za razmere v gospodarstvu, kako to, da v vseh teh 30 letih niste obračunali s korupcijo, davčnimi utajami, goljufi, posredniki, mešetarji, ki hodijo tam zunaj, mahajo z gotovino in so posneti, video, zvočno in podobno, in financirajo vašo stranko in vaše medije,

za ljudi in seveda za izgradnjo te države, ki sedaj to potrebuje. Še enkrat, znova, vesel sem, da je v proračunih tudi veliko sredstev za obnovo, da bo zakon o obnovi kmalu prišel v Državni zbor, da bomo tudi to naslovili. Iskati dlako v jajcu, da imamo zaenkrat samo tisti prvi zakon, kjer naslavljamo tiste nujne zadeve na področju popoplavnih in vremenskih ujm Potem o zakonu o obnovi. Ta dva zakona se prepletata, tudi delo na tem področju se prepleta, zunaj se veliko dela in gradi, v tistih krajih, ki so se soočili s temi naravnimi nesrečami, to vidijo. Žal tega drugi deli Slovenije ne vidijo in če poslušajo to debato, res verjamejo, da se nič ne dela. Jaz pa verjamem, ko gremo v te kraje, so ljudje zelo hvaležni in tisti kredibilni, ne politični komentatorji, tisti, ki komentirajo to zgodbo, ki tudi vodijo obnovo, povedo, da česa takega v dosedanji politiki niso bili deležni. Ustrezno naslavljamo te stvari. Jaz verjamem, da v teh proračunih poleg razvojne naravnanosti in pomoči za popoplavno obnovo ne bomo pozabili na plazove, vedno znova povem zato, ker izhajam iz okolij, kjer so glavni problem plazovi. So pa tudi postavke, kot je urejanje vodotokov, nasipov na Muri in podobno. Vesel sem, da imamo poleg tega tudi sredstva za neke projekte, ki so izven tega obsega pomoči in da gremo razvojno naprej tudi z investicijami, kot je ta v gospodarstvu, ki je bila že večkrat omenjena, v Lendavi, ki se bo kmalu začela, kmalu začela, kjer država participira. Upam, da bomo ustvarili drugačno klimo, tudi z našimi razpravami, z našo debato. Mi delamo paniko, mi delamo izredne razmere, ne mi, vi po navadi. To si upam trditi. Sam skušam biti vedno korekten v teh razpravah, ampak enkrat je pa dovolj, ker je treba na zadeve, ki jih tu naslavljate, res odgovoriti. In pri nevladnih organizacijah, še enkrat, bodite korektni, ne posplošujte in ne dajajte vseh v nič, ker imamo ogromno ljudi, ki so prostovoljci v tej državi, ki prispevajo v BDP okrog 100 milijonov letno s svojim prostovoljskim delom in verjetno je marsikdo od nas tudi del teh prostovoljskih organizacij, pa tu ni popisano vse delo prostovoljcev, ker je tega neformalnega dela še veliko več in tudi to je del tega, da potem država morda kje prispeva manj. Mi je pa zelo žal, da gre razprava res v čisto x smer in da

Jaz ne vem, o katerem razpisu je poslanec govoril, teh je očitno veliko in na različnih nivojih, o tem smo brali tudi v zadnjem obdobju. Jaz sem govoril o razpisu, zaradi katerega je odstopila vaša ministrica za javno upravo,

prejela še 7 % provizije pri pisanju prijav za ostale prejemnike. Jaz sem govoril o tem razpisu. Ta razpis je bil koruptiven in zaradi tega bi moral biti odpravljen, ker je nanj padla senca, da je šlo za nekaj drugega, ne pa za podporo neki civilnodružbeni sferi.

s katerimi si ni moč pomagati, da to ni prava pot, ker imamo na drugi strani šest tisoč 771 društev, ki jim ljudje namenjajo 1 % dohodnine za njihovo dejavnost. Torej, ljudje jih prepoznavajo kot društva, ki so pomembna, ampak od šest tisoč 771 jih samo prvih deset prejme do 100 tisoč evrov iz tega naslova, vsi ostali pa pod 100 tisoč evrov in samo eden od teh nad 300 tisoč evrov. Se pravi, podpora tem, ki jih vi mešate s tistimi, ki nimajo neke dodane vrednosti, ne za posameznike, ne za družbo, je ustrezna, ampak dajejo jim jo ljudje in s tem ni nič narobe, medtem ko je pa tisto, kar daje vaša vlada vaši, bom rekel, provladni civilni sferi, hudo narobe zaradi tega, ker od tega ni nobene dodane vrednosti. Govoril sem, da je treba ta sredstva nameniti konkretnim posameznikom in društvom, ki so nedavno pomagali tudi pri odpravi posledic poplav in plazov, ampak na tem seznamu, oprostite, ki ste ga vi omenjali, ni ne gasilcev, ne skavtov, ne ostalih, ki so množično pomagali pri odpravi posledic. Moja razprava je šla v to smer, da tisto, kar ljudje dajo, je okej, vse ostalo pa ni okej. Od tega se mora politika odmakniti.

Ta isti razpis je tukaj in si ga lahko pogleda, če ne pozna, v Excelovi tabeli so vsi navedeni. Ni naša stvar, da se spuščamo v ocenjevanje, v izbor posameznega ponudnika in niti enega ne bom komentiral. Morda tudi sam menim, da ni ustrezno, da nekdo za neke take študije dobi toliko sredstev, ampak to je lahko moje osebno mnenje. Ni pa prav, da poslanec ponovno govori, da to ni isti razpis, ker je in je to zlorabil, ker ni bil nikjer nerazumljen ali pa narobe razumljen, zgolj to je uporabil kot taktiko, da je lahko imel repliko. Hvala. Tudi vaš postopkovni predlog ni bil postopkovni, to vi dobro veste, ampak ste v bistvu razpravljali, tako da jaz nobenemu, ne vam, ne kolegu Černaču, ne bom dal opomina, ker v tem primeru ni šlo za to, replika pa je šla na nerazumevanje, o katerem razpisu kdo govori. Kolega Černač je govoril o razpisu, ki je bil v medijih veliko objavljan in to bosta razčistila kasneje, ne bom pa dal opomina nobenemu, čeprav ste vi kršili postopkovno, za kolega Černača pa nimam občutka, da je bil napačno prezentiran. Naprej dajem besedo mag. Meiri Hot. Izvoli. Hvala za besedo, spoštovani gospod podpredsednik. Kolegice in kolegi! Jaz bom morda v svoji razpravi precej bolj specifična in se bom dotaknila enega področja, ki pa se ga v bistvu danes, kolikor sem spremljala razpravo, ni še nihče in v bistvu že to kaže na odnos politike politike oziroma vseh nas do tega specifičnega področja, in sicer govorim o zagovorništvu, zagovorniku načela enakega obravnavanja. Osebno to področje v resnici spremljam že vrsto, vrsto let. Gre za organ, katerega ustanovitev smo v Sloveniji v bistvu čakali vrsto let. Evropska zakonodaja nam je že davno predpisala ustanovitev nekega res neodvisnega telesa, ki bo tisto, ki bo prvi branik pred diskriminacijo ranljivih skupin predvsem v odnosih, recimo v delovnih razmerjih, torej različno od Varuha človekovih pravic, ki je predvsem v odnosu do državnih organov. To je ena bistvena razlika, ki se je morda ne zavedamo dovolj podrobno. Vrsto let se je Slovenija te odgovornosti v resnici izogibala. Na poziv Evropske komisije je odgovarjala, da to pač počne Zagovornik

Z obžalovanjem ugotavljam, da v konkretnem proračunu 2025, pa ga bom povezala tudi z letom 2024, ker se žal zaradi vodenja seje nisem mogla udeležiti tudi razprave glede leta 2024, da Vlada v tem kontekstu zmanjšuje sredstva zagovornikom. Ravno zato smo vse tri koalicijske stranke tudi vložile amandma pri letu 2024, da se 220 tisoč evrov vseeno ponovno nameni Zagovorniku načela enakosti. Zakaj mislim, da je to res izjemno pomemben amandma in da je pomembno razumevanje pomena tega organa v naši državi? Še enkrat, gre za edini branik ranljivih skupin, šibkih skupin pred diskriminacijo zaradi kakršnekoli osebne okoliščine. Gre za dejstvo, da se morda politika včasih boji tega ogledala, ker je ogledalo nastavljeno tudi vsem nam, na tem področju. Gre za recimo diskriminacijo nosečnic, ko so na razgovoru za zaposlitev, pa morda brez zagovornika ne bi nikoli prišle do konca. Gre za dejstvo, da so šele lani prvič v bistvu uspešno zagovarjali, torej da je zagovornik uspešno pomagal zagovarjati in dokazati diskriminacijo pred sodišči. Mi smo tukaj še zelo, zelo na začetku. In takrat, ko se je ta organ šele ustanavljal, smo obljubili, da se ga bo

moram reči, da izhaja tudi zelo veliko dela, torej svoje naloge zelo dobro opravljajo, za ta organ danes tudi vsi vemo. Varstvo pred diskriminacijo je izjemno pomembno, tudi veliko državljank in državljanov nam pove, da se dogajajo diskriminacije predvsem na področju zaposlovanja, na področju sociale, torej spet na področjih, na katere država sicer bolj kot ne posredno vpliva, ne moreš pa neposredno ugotavljati diskriminacije, kot to lahko dela Varuh v primeru državnih organov. Torej, gre za področja, kjer so posebno ranljivi posamezniki lahko zaradi svojih osebnih okoliščin, pa najsibo to rasa, najsibo to vera, politično prepričanje, spol, in je to edina institucija, ki je branik zoper tovrstno vrsto diskriminacije. In zdaj vlada, ki se je res zavezala in v več izjavah tudi v preteklem letu povedala, in verjamem, da smo to govorili iskreno, zmanjšuje sredstva, kjer jih res ne bi bilo treba zmanjševati, ker gre za neka minimalna sredstva v velikosti proračuna, kakršnega imamo, kakršen je predlagan, za katerega seveda razumem,

da državljanke in državljani sploh vedo, pred čim so zaščiteni, kje lahko iščejo pomoč, kdo je tisti, na katerega se lahko obrnejo, kaj sploh je diskriminacija. To osveščanje se je izkazalo kot uspešno v preteklih letih ravno zato, ker se je ta organ toliko okrepil, da danes marsikdo ve, da se lahko obrne na njih, da se je število priporočil toliko dvignilo, da se izdajajo publikacije, da se skratka ves čas raziskuje in dela na tem osveščanju, da nam navsezadnje zdaj Evropska komisija priznava, da smo dosegli organ, ki je neodvisen in avtonomen. neodvisen organ seveda tudi pomeni, da ima ustrezna finančna sredstva in da je v tem kontekstu neodvisen od politike. Jaz res obžalujem oziroma upam, da bomo tu kot zakonodajno telo kljub kljub vsemu podprli amandma, ki bo omogočil izvajanje osnovnih nalog, ker z razočaranjem ugotavljam, da na odboru sicer ta amandma bil zavrnjen, ampak da je bilo neko negativno mnenje, ampak mnenje v kontekstu, da pa bodo ob dodatnih obrazložitvah tudi v največji koalicijski stranki amandma le podprli. Morda apeliram, da se res podrobneje preuči vse ozadje in da se ne mešajo evropska sredstva, ki so bila pri njih v letu 2024 pridobljena za konkretne projekte, ki pa se iztečejo in ta sredstva ne smejo biti uporabljena za delovanje za delovanje rednih nalog institucije. Vem, da ta vlada spoštuje vladavino prava, vem pa tudi, da bo v nasprotnem potrebno poročanje Evropski komisiji v kontekstu, da ne omogočamo neodvisnosti organa. Vem, da si tega ne želimo, ker je varstvo pred diskriminacijo ena izmed predpostavk rule of law, ker imamo 14. člen Ustave, ki nas jasno vse varuje pred kakršnokoli diskriminacijo na podlagi osebnih okoliščin, ker sem osebno spremljala, koliko let je ta država potrebovala, da je takšen avtonomen organ sploh vzpostavila. Tako da seveda v tem kontekstu apeliram tudi morda na ministrstvo, da ponovno razmisli glede samega mnenja za amandma in da tukaj le nekoliko popustimo in omogočimo Zagovorniku načela enakosti oziroma enake obravnave nadaljnji razvoj in rast zato, da bodo naše šibkejše, ranljive skupine ustrezno zavarovane pred kakršnimi koli posegi na osnovi nekih osebnih okoliščin. Glede proračuna samega po sebi, še enkrat, razumem, da je delan v okviru novih prioritet V tem kontekstu so bili tudi določeni rezi, o katerih se danes že cel dan posluša in pogovarja, sama ga bom seveda podprla, ampak še enkrat, želim si, da bi bil amandma, ki smo ga vse tri stranke vložile, sprejet, ker gre spet za nizka sredstva, ki pa bodo omogočila preživetje tega organa, ustrezno preživetje in da v tem kontekstu redefiniramo naša stališča in ne posegamo v neodvisne organe na ta način, ker že itak teče tudi razprava o pomenu,

za leto 2025 pa smo dejansko poslušali o neuspešnem spopadanju z inflacijo, propadanju države, propadanju gospodarstva, navajanje nekih preteklih dogodkov, dejstev, nič, kar bi kakor koli izkazovalo, da se pogovarjamo o proračunu, ki je pred nami, za leto 2025.

na kakšen način pa bi se oni lotili, da bi bilo stanje drugačno, ker je po njihovi oceni oziroma po vaši oceni tako slabo. tako slabo. Če bi jasno artikulirali, na kakšen način bi se recimo lotili tega, sem prepričana, da bi se tudi na strani koalicije in seveda Vlade temu tudi prisluhnilo.

za to, da bodo trošili in tako naprej. Sprašujem se, na kakšen način bomo s tem omejili inflacijo? Če se spomnimo nekaj časa nazaj, to se pravi v letih 2020, se je razdeljevalo enormne koronske dodatke, ki so dosegli približno 1,1 milijarde evrov. Seveda so se dodeljevali selektivno, da ne bo pomote, to niso dobili vsi oziroma tisti, ki bi recimo to potrebovali. Sprašujem, seveda je to retorično vprašanje, ni bil to tudi eden izmed pomembnih generatorjev inflacije, ki se je seveda začela dvigovati takoj

se vrnimo nazaj k temu, čemur je namenjena današnja razprava pri tej točki. Če na hitro spomnim, se

Po potrditvi razreza, če se spomnimo proračunskih sredstev, se je zgodila najhujša naravna nesreča v zgodovini Slovenije, to je bil ta grozni 4. avgust s temi katastrofalnimi poplavami, kar je povzročilo veliko gmotno škodo na stvareh, visoke intervencijske stroške ter druge neposredne stroške prizadetim v neurju. Ministrstvo je zaradi novonastalih okoliščin z več dopisi pozvalo predlagatelje finančnih načrtov k prilagoditvi njihovih finančnih načrtov, seveda z navodili kako, na kakšen način, žal se na to niso vsi odzvali oziroma so se odzvali zelo na različne načine. Hvala bogu oziroma zaradi zavesti, da je treba prispevati v teh težkih trenutkih, tudi iz tega, kar so pravzaprav proračunski uporabniki pričakovali, da bodo imeli v naslednjih letih, da je treba prispevati tudi k temu, da bomo državo obnovili in jo postavili na boljše temelje, ki bodo omogočali, da ne bodo take katastrofe oziroma take ujme povzročile takih hudih posledic, kot se je zgodilo zdaj. Mislim, da Vlada zelo dobro in zelo hitro izvaja ukrepe in da se dejansko rešujejo tisti najbolj pereči problemi v tem trenutku na podlagi intervencijskih v nadaljevanju pa seveda na podlagi obnovitvenih, saj moramo zagotoviti to, da ne bo prihajalo do tega, da ne bi zagotovili dovolj sredstev, da bi prihajalo do tega, da ne bi zgradili dovolj infrastrukture na pravi način in na pravih mestih, ki bo omogočala to, da se nam ne zgodijo podobne zadeve, kot se je to zgodilo 4. avgusta. Grem zdaj na proračun, da mogoče sploh vidimo, kako je sestavljen za leto 2025, ker danes o tem ni bilo govora. V bilanci prihodkov in odhodkov so v predlogu proračuna prihodki načrtovani v višini 14 milijard milijard 500, od tega se načrtuje 11, skoraj 12 milijard za davčne prihodke, milijarda in pol za prejeta sredstva iz proračuna, 800 milijonov za nedavčne prihodke skoraj 300 milijonov za kapitalske prihodke, donacije, transferne prihodke. Tako bodo v proračunu leta 2025 v primerjavi s predlogom za spremembo proračuna v letu 2024 ti prihodki višji za 4 %. Na drugi strani so načrtovani odhodki v skupni višini 15 milijard 832 milijonov. Z vidika virov financiranja odhodkov se načrtuje, da bo se porabilo 13 milijard evrov integralnih sredstev, milijarda evropskih, 600 milijonov namenskih sredstev, 347 milijonov integralnih sredstev slovenske udeležbe in pa 4,6 milijona evrov namenskih sredstev finančnih mehanizmov. Odhodki, kot so našteti, so v primerjavi s predlogom proračuna za leto 2024 nižji za 2,5 %. Tako se v bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2025 načrtuje primanjkljaj v višini 1,2, skoraj 1,3 milijarde evrov ali 1,8 % BDP. Mislim, da ta podatek veliko pove. Za financiranje načrtovanega primanjkljaja pa bo seveda potrebna za odplačilo dolga dodatna zadolžitev v višini štiri milijarde evrov. Da pa ne bomo govorili samo tako na splošno, je zelo primerno, da pogledamo, na kaj se nanašajo ta se nanašajo ta sredstva, kje bodo porabljena. Najprej je mogoče zelo pomembno, da poudarimo, kaj se bo uporabilo za sanacijo škode zaradi poplav. Predvidenih je skoraj 480 milijonov, seveda zaradi tega, ker se računa, da bo v letu 2025 že nekoliko umirjen tisti del, kjer je treba interventno urejevati tiste najbolj nujne zadeve in zaradi tega je tudi tukaj nekoliko nižji odstotek. Ampak od tega je namenjenih 289 milijonov v rezervaciji za naravne nesreče pri Ministrstvu za finance, poleg navedenega pa je za gradnjo državnih cest predvidenih 79 milijonov evrov, za obnovo gozdnih cest 22 milijonov, preostala sredstva pa se načrtujejo za odpravo posledic poplav, plazov na javni železniški infrastrukturi, za programe odprave posledic naravnih nesreč. Na tem mestu je mogoče še dobro pripomniti, da je bilo pri oblikovanju teh ukrepov Ministrstvu za finance ključno to, da se zagotovi transparentnost porabe teh javnih sredstev za pravilnost izplačila pomoči, za kar so v prvi vrsti seveda odgovorni sami izplačevalci sredstev, saj je njihova odgovornost, da izvedejo plačila, šele takrat, ko dejansko preverijo upravičenosti do teh sredstev. Pred časom je bila ustanovljena Služba vlade za obnovo po poplavah in plazovih, ki poleg strokovne pomoči, koordinacije in svetovanja sodeluje tudi pri nadzoru smotrne in namenske porabe javnih finančnih sredstev in drugih virov financiranja obnove. Služba je ustanovljena seveda za čas odpravljanja posledic, povezanih s poplavami, plazovi, plazovi, za naknadno preveritev porabe javnih sredstev pa sta odgovorna Urad za nadzor proračuna in seveda Računsko sodišče. Če se vrnem nazaj, da naštejem nekatere bistvene postavke, iz katerih se bo financiralo nekaj, za kar opozicija meni, da pravzaprav

In sicer, v letu 2025 se pri bilanci odhodkov največ sredstev, to je dve milijardi 550 milijonov oziroma 16,2 %, namenja za izobraževanje in šport.

od tega dobra polovica za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije. Del sredstev za kohezijsko obdobje 2021–2027 pa se načrtuje še pri Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj. Za zdravstveno varstvo, ki je bilo danes že večkrat omenjeno, se v letu 2025 namenja 765 milijonov evrov, od tega 383 za stabilizacijo financiranja zdravstva, 100 za pripravništvo zdravstvenih delavcev in sodelavcev, kar se mi zdi izredno pomemben podatek, in pa seveda 86 milijonov za investicije v javne zdravstvene zavode. 20 milijonov se namenja za zdravstveno varstvo socialno ogroženih in pet milijonov programom pomoči ranljivim skupinam. Za znanost in informacijsko družbo se načrtuje 678 milijonov evrov, kar je največ glede na zadnjih pet let

Za varovanje okolja in okoljsko infrastrukturo se namenja 594 milijonov evrov, to je skoraj 600 milijonov evrov, od tega 165 za Sklad za podnebne spremembe, za vodno gospodarsko javno službo se namenja 42 milijonov, Skladu za vode po Zakonu o vodah 43 milijonov, 49 milijonov pa za izgradnjo odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov. To so samo nekatere postavke, ki sem jih želela izpostaviti in pokazati, da pravzaprav ne vem, o čem govorimo. Tu govorimo o tem, da se ta sredstva, ki se nabirajo v proračunu, v državi uporabljajo za boljše boljše in varnejše življenje ljudi in seveda tudi za blaginjo naše države. Mogoče bi se na tem mestu dotaknila še enega podatka ali pa izpostavljenih oziroma zanimivih trditev v zvezi z občinami in proračuni občin. Kot vemo, je bil za občine sklenjen dogovor. Občine so v tem trenutku ugotovile, da pravzaprav ta dogovor pomeni maksimum, ki je mogoč, da se naslovijo tako občinske potrebe kot na drugi strani potrebe države, da pomaga občinam, ki so bile najbolj prizadete v tej ujmi. Poleg tega so za tekoče transferje občinam v letu 2025 načrtovana tudi sredstva v višini 121 milijonov evrov, pri čemer je največji obseg sredstev načrtovan za uravnoteženje razvitosti občin, kar je bilo zelo polemizirano v zadnjih dneh, se tega pač ne podpira. To ni res. To občine prejemajo v skladu z Zakonom o finančni razbremenitvi občin. Preostala sredstva so namenjena predvsem za sofinanciranje uresničevanja ustavnih pravic stalno naseljene romske skupnosti v občinah, sofinanciranje skupnih občinskih uprav, sofinanciranje občinskih projektov v Triglavskem narodnem parku, za obnovo gozdnih cest, za odpravo posledic naravne nesreče iz avgusta letos. Vse to, kar sem v bistvu poskušala povedati s tem mojim razlaganjem, je bilo zgolj opozoriti navajanja v celotni debati o tem, kako nič ni storjeno za ljudi, kako je ta proračun namenjen sam sebi in ne vem komu, da je jasno, da proračun dejansko podpira razvoj države, podpira potrebe ljudi in da ni namenjen neki imaginarni državi. Mogoče bi pa spomnila še na eno zadevo, ki je bila v zadnjem času tudi zelo izpostavljena. To so sredstva za investicije. Vlada je na podlagi razprave, ki smo jo imeli ob predloženem proračunu za leto 2025, prisluhnila razpravi in jo tudi upoštevala pri pripravi dopolnjenega proračuna za leto 2025. Tako se investicijski odhodki z dopolnjenim predlogom proračuna povečujejo za 21,5 milijona evrov, in sicer pri Ministrstvu za infrastrukturo v okviru podprograma Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest. Tu se zagotavljajo dodatne pravice porabe za, kot sem rekla, vzdrževanje in gradnjo cest, sredstva pa so bila vzeta iz proračunske rezervacije pri Ministrstvu za finance, tako da s tem ni prišlo do dodatnih obremenitev proračuna. Mogoče naštejem, za katere projekte je Vlada ocenila, da je treba, da se jih dodatno podpre v letu 2025. To so regionalna cesta Lendava–Pince, s ciljem pospešitve gradnje je namenjenih pet milijonov evrov, posodobitev makadamskih vozišč se poveča za 350 tisoč s ciljem povečanja prometne varnosti, zmanjšanja stroškov vzdrževanja, povečevanja potovalnih hitrosti ter zniževanja stroškov uporabnikov cest, izboljšanja prevoznosti, zmanjšanja emisij, hrupa, škodljivih vplivov okolja. Nadalje, rekonstrukcija mostu čez Savo se povečujejo za skoraj 900 tisoč evrov s ciljem čimprejšnjega zaključka projekta, rekonstrukcija ceste Zdole­–Krško se povečuje za pet milijonov s ciljem ravno tako čimprejšnjega zaključka projekta, rekonstrukcija Šmarske ceste v Kopru, katere proračunski viri financiranja se povečajo za 10 milijonov s ciljem ravno tako pospešitve tega projekta, in pa rekonstrukcija ceste Zagorje–Bevško, kjer je [namenjenih] 200 tisoč za stroške priprave dokumentacije in začetek pridobivanja zemljišč. Tako da pravzaprav Vlada dejansko prisluhne tudi tem pozivom, ki so bili dani na samem Odboru za finance, in je poskušala najti še dodatna sredstva za to, da se bo pospešilo še nekatere projekte, verjamem pa, da se bodo v nadaljevanju, v naslednjih proračunih seveda tudi na ta način odzivali in bo Vlada tako, kot je do sedaj, tudi ustrezno naslavljala te zadeve. Hvala lepa.